(SDP)** Prelazimo na prvu točku dnevnog reda a to je - Godišnje izvješće o radu Agencije o zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. godinu. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnijela je ovo Izvješće sukladno članku 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, izvješće ste primili na sjednici. primili na sjednici. Želi li predstavnik Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Gospođa Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. koja koja je Agencija sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja dužna dostaviti Hrvatskom saboru na usvajanje. S obzirom da smo već u 2012. godini i da Agencija upravo priprema Izvješće za 2011. godinu koje će u najkraćem mogućem roku dostaviti ovom Visokom domu na usvajanje, nastojat ću u svom izlaganju i prikazu ovog Izvješća biti što kraća i ukazati na najvažnije aspekte rada Agencije u 2010. godini. Prije svega ovo Izvješće obuhvaća aktivnosti Agencije u području zaštite tržišnog natjecanja koje se odnose na kontrolu ponašanja poduzetnika na tržištu te njezine aktivnosti u kontroli dodjele državnih potpora. Uz to u Izvješću su obuhvaćene aktivnosti Agencije vezane za pregovore s Europskom unijom osobito u poglavlju 8. tržišno natjecanje. Također tu su podaci u suradnji sa sektorskim regulatorima, aktivnosti na međunarodnoj razini i U uvodnom dijelu izvješća dani su temeljni podaci o našoj Agenciji čiji je pravni status uređen Zakonom o zaštiti natjecanja. Kao što znate za svoj rad ova Agencija odgovara Hrvatskom saboru, na njenom čelu nalazi se Vijeće od pet članova koje upravo imenuje i Hrvatski Hrvatski sabor. Stručna služba obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe vijeća. U Agenciji je na kraju 2010. godine bilo zaposleno 45 djelatnika od čega 5 članova Vijeća, od toga broja 32 djelatnika izravno su angažirani na poslovima vezanim uz provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i zakona o državnim potporama. Naš je proračun u 2010. iznosio 16,7 milijuna kuna, od čega je 12,8 milijuna kuna bilo namijenjeno redovnim aktivnostima Agencije a gotovo 4 milijuna kuna su činila sredstva iz EU programa IPA 2007 i IPA 2008. gdje je Agencija iznimno aktivna, mi smo od 2003. do 2010. iz Europskih fondova privukli oko 7 milijuna eura ili preko 50 milijuna kuna za našu djelatnost, što zapravo znači da Europa financira Agenciju gotovo kao i Hrvatska. Niz je poslova koji su obavljani u Agenciji u 2010. koja nije jednostavno opisati a još manje iskazati brojčano. Stoga smo u godišnjem izvješću kroz sažetke konkretnih predmeta koje smo rješavali, mišljenja na zakone i druge propise koje smo davali, osnovne analize dobivenih istraživanjem pojedinih tržišta koje smo prikazali, ili pak usporedbe podataka o našoj Agenciji sa sličnim institucijama u europi i šire nastojali dati što točniju i vjerniju sliku našeg rada i poslova koje svakodnevno obavljamo. kao što znate zaštita tržišnog natjecanja često je čak i stručnoj javnosti a posebno građanima i poduzetnicima nedovoljno jasna sintagma. Najčešće se veže uz potrebu za rješavanjem svih negativnih pojava na tržištu i oko tržišta. Stoga u svakodnevnom životu nastaju ponekad i nesporazumi i često nezadovoljstvo našim radom jer agencija ne može riješiti i ne rješava sve probleme na tržištu tu ima problema koji se vežu i za javne nabave, nelojalnu konkurenciju, kontrolu cijena, Dampinški u uvoz i slično što jest vezano za tržište ali nije zakonska nadležnost agencije. Dakle, djelokrug agencije njezine zadaće uređuje Zakon o tržišnog natjecanja kada se radi o tržištu a odnose se na utvrđivanje zabranjenih sporazuma među poduzetnicima, utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja i ocjenu dopuštenosti koncentracija među poduzetnicima, i kao posebno davanje mišljenja na zakone i druge propise. U svim navedenim slučajevima cilj je naših intervencija uspostaviti djelotvorno tržišno natjecanje među poduzetnicima, bez obzira na kojem mjerodavnom tržištu djeluje. Tako potičemo konkurenciju među njima, a kako bi bili konkurentniji i pripremljeniji za suočavanje sa izazovima globalnog tržišta. Naime, iskustvo i praksa najrazvijenijih i najnaprednijih država svijeta govore da bez razvijenog tržišta i konkurentske bitke među poduzetnicima nema ni gospodarskog rasta, a niti povećanja zaposlenosti. Zato tržišno natjecanje nema alternative. S druge strane naš je cilj našim intervencijama spriječiti kako dogovore o cijenama među konkurentima tako i one aktivnosti kojima se nameću ili određuju takvi takvi uvjeti prodaje koji za rezultat imaju više cijene ili smanjenje ponude proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu čime se izravno nanosi šteta potrošačima i smanjuje dohodak građanima. U 2010.godini zato ističem kao primjer donošenje odluke kojom smo utvrdili postojanje zabranjenog sporazuma o cijenama na tržištu dnevnih i tjednih tiskovina, a isto tako kada se radi o cijenama u postupku protiv jednog od najvećih trgovaca informatičke opreme i potrošačke elektronike također smo donijeli odluku kojom su mu zabranili da ograničava slobodu kupcima svoje robe za daljnju prodaju da samostalno određuju cijene tih proizvoda. Nadalje, u 2010.godini agencija je vodila nekoliko postupaka protiv uvoznika, distributera osobnih vozila te smo sigurni da će nakon što su po nalogu agencije izmijenjeni ugovori distribuciji i servisiranju s ovlaštenim distributerima i serviserima najveću korist od tih intervencija agencije imati građani, vlasnici i kupci vozila. Što se tiče koncentracije poduzetnika u 2010.godini smanjene su nažalost aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika na ovom području, te je dopuštenima ocijenjeno samo 12 koncentracija. Međutim u tom razdoblju agencija je pored postupaka odobravanja novih koncentracija bavila se i nizom drugih aktivnosti gdje svakako treba izdvojiti one koje se odnose na konačan odabir kupca za Crobenz čiju je prodaju uz druge mjere agencija naložila u postupku ocjene koncentracije MOL-INA. Intenzivne aktivnosti agencije u smislu jačanja svijesti o negativnim posljedicama kršenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, konačno su rezultirale bitno povećanim brojem izrečenih kazni od strane prekršajnih sudova, a po optužnim prijedlozima agencije. Konkretno u 2010.godini je izrečeno kazni u iznosu u iznosu od oko 3 milijuna kuna za razliku od 2009. kada se radilo o svega milijun kuna izrečenih kazni. U 2010. agencija je zaprimila 19 presuda Upravnog suda kojima su potvrđene odluke agencije ili njezini zaključci te jednu presudu Ustavnog suda kojim je potvrđena presuda Upravnog suda kojom je ovaj sud odbio tužbu protiv odluke agencije. Rad agencije i njezina uloga u provedbi prava zaštite tržišnog natjecanja i stvaranju takvog okruženja koja će svim tržišnim akterima bez obzira na njihovu snagu i veličinu osigurati jednake uvjete poslovanja na tržištu, štititi potrošače i doprinositi gospodarskom rastu ne može se svesti samo na postupke ili predmete kojima se utvrđuju povrede zakona ili izriču kazne. Ovdje govorimo o ulozi agencije u davanju mišljenja na propise za čije su donošenje nadležni ovaj Visoki dom, hrvatska Vlada ili pak jedinice lokalne i područne samouprave a koji također imaju učinka na tržišno natjecanje odnosno na uvjete pod kojima se na nekim tržištima ili u nekim djelatnostima odvija tržišno natjecanje. Premda je u 2010. agencija dala niz mišljenja, zakona i druge propise ovom prilikom smatram važnim izdvojiti mišljenja i aktivnosti agencije koje se odnosi na demonopolizaciju tržišta auto-taxi prijevoza osobito u Zagrebu ali i u drugim hrvatskim gradovima. Ono što je posebno važno naglasiti da su promjene u ovom sektoru dvostruke. Jedne idu u korist razvitka same djelatnosti, a one druge idu još što je važnije u korist građana korisnika ovih usluga. Međutim, promjene na ovom tržištu ne bi bile moguće da nije bilo suradnje između ove agencije i primjerice Skupštine grada Zagreba odnosno nadležnih tijela nekih drugih gradova. Naime, premda agencija još od 2004. svojim mišljenjima i analizama ukazuje na nužnost promjena na ovom tržištu do tih je promjena u konačnici moglo doći i došlo zahvaljujući odlučnosti i propisima nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave. U 2010.godine naglasak je bio i na dogradnji Zakona o tržišnog natjecanja kroz izradu i predlaganje potrebnih podzakonskih akata nužnih za njegovu primjenu osobito kada se radi o otkrivanju zabranjenih sporazuma između konkurenata dakle kartela. Konačno tu su bili svi ostali poslovi koji se nisu mogli ovdje spomenuti pa ni u izvješću, a njihovo rješavanje u najkraćem mogućem roku i što efikasnije ne dovodeći u pitanje pravo svake stranke u postupku na obranu i fer na postupanje pred agencijom bio je naš prioritet. U provedbi Zakona o državnim potporama agencija je 2010.godine dio svojih aktivnosti usmjerila na odobravanje programa s ciljem ublažavanje posljedica gospodarske krize. Primjerice pri donošenju Zakona o Jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak ili uredbe o provedbi tog zakona, HBOR-ovog programa kreditiranja obrtnih sredstava ili pak operativnog programa Ministarstva gospodarstva zadržavanja konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože. Niz je drugih programa koje smo ocjenjivali i odobravali 2010.godine ili postigli da se usvoje programi koji ne sadrže državne potpora, kao što je to u slučaju fondova za gospodarsku suradnju gdje je nositelj izrade ovog propisa postupajući po naputcima agencije isključio mogućnost dodjele potpore kako kod osnivanja tako i kod poslovanja tih fondova. Izradili smo Godišnje izvješće o državnim potporama za 2009. godinu koje je ovaj Sabor usvojio 11. veljače 2011. Ono što bih željela istaknuti je da smo u 2010. godini uspješno okončali postupak ocjene potpora koje su dodijeljene poduzetniku Rockwool Adriatic, a koje nisu bile unaprijed prijavljene agenciji kao što to nalaže zakon pa smo postupak pokrenuli po službenoj dužnosti smatrajući da se radi o javnom interesu te da je zbog toga potrebno utvrditi koliko su stvarno potpora Republika Hrvatska i lokalna samouprava pomogle gradnju ove tvornice u Istri i jesu li te potpore zakonski utemeljene. Poštovane zastupnice i zastupnici, u 2010. godini aktivnosti agencije su bile usmjerene i na stjecanje uvjeta za završetak pregovora s EU poglavlju 8.-Tržišno natjecanje, osobito kada se radi o okončanju na izradi zakonodavstva koje je još uvijek trebalo uskladiti s pravnom stečevinom EU te posebice na ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovora sa EU. Ovdje se prije svega radi o mjerilima za zatvaranje pregovora u brodogradnji. Pritom ne treba zaboraviti činjenicu kako je i sama agencija, odnosno njezin rad kontroliran i pomno praćen od strane Europske komisije sve do punopravnog članstva, budući da je prvo mjerilo za privremeno zatvaranje pregovora između ostalog nalagalo, citiram: "zadovoljavajuću provedbu propisa iz područja tržišnog natjecanja". To da smo na dobrom putu i da stojimo uz bok sličnim agencijama u EU dokazuje i činjenica da je i ovo mjerilo ispunjeno, a pregovori završeni. Već od prošle godine agencija je uključena u rad europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja koju čine Europska komisija i sva nacionalna tijela država članica. Naše se odluke komentiraju i analiziraju u europskim stručnim časopisima, a mi u agenciji svjesni izazova koje za hrvatsko gospodarstvo donosi članstvo u EU tom gospodarstvu nastojimo osigurati što više informacija o ovom području i biti što otvoreniji za suradnju i za pripreme za članstvo. Hvala vam lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Želi li predstavnik ili predstavnica Vlade dodatno obrazložiti mišljenje Vlade? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a, pretpostavljam, ovdje ne piše, gospođa zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane predstavnice Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, poštovane kolegice i kolege. Naravno, kao i kod svih izvješća o kojima smo raspravljali nužno je napomenuti da je dosta nesvrsishodno sada početkom 2012. godine raspravljati o radu agencije u 2010. godini, no ja ću se uz izvješće osvrnuti i na aktualnu problematiku rada agencije jer ovo izvješće zapravo je prilika da se potegnu neka važna pitanja vezana uz sam rad AZTN-a. bez obzira što se radi o izvješću za 2010. godinu važno je da se govori o radu ove agencije jer ona je svakako jedna od najvažnijih agencija koje Hrvatska ima u proteklom vremenu, prije svega zbog pregovora s EU, a danas ponajviše zbog ukupnog procesa sređivanja tržišnih prilika u smislu konačnog uređenja sustava prema kojem bi Hrvatska u potpunosti postala društvo slobodnog tržišnog natjecanja. Izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. godinu je relativno korektno izrađeno, obuhvaća kvalitetan popis i opis aktivnosti koje je provodila agencija, doduše uz neke zamjerke oko ispravnosti podataka ali o tome se nadležno ministarstvo već očitovalo pa to sada ne bih posebno naglašavala, osim uz jednu primjedbu da je agencija imala apsolutno dovoljno resursa da sve podatke pripremi korektno i točno i da takvim ispravkama nema potrebe. Agencija je za razliku od prijašnjih godina u 2010. godini ipak počela djelovati u uređenijem sustavu. Naime, u listopadu 2010. godini donesen je Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja kao temeljni propis koji uređuje pravila i sustav mjera zaštite tržišnog natjecanja kad se radi o sprečavanju i sklapanju zabranjenih sporazuma među poduzetnicima, onemogućavanja zloporaba vladajućih položaja poduzetnika ili kontroli dopuštenih koncentracija. Navedeni je zakon svakako osnažio ulogu Agencije na tržištu i stvorio uvjete za jačanje discipline tržišnog natjecanja. Ovdje su Agenciji također date poprilično velike ovlasti izricanja upravo kaznenih mjera, odnosno Agenciji je dat mnogo djelotvorniji alat nego što je to imala prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. godine. Vlada je također uredbama osigurala uvjete za pravnu sigurnost i transparentnost rada Agencije, dakle uredbama koje su uglavnom donijete na prijedlog same Agencije. Isto tako kroz izvješće se proteže i naglašava jedna izvanredna suradnja sa tijelima EU što je jako lijepo i pohvalno i vidimo da si je Agencija u ovom dijelu dala puno truda. Isto tako, u izvješću se navodi da je Agencija uspostavila izvanrednu suradnju sa državnim institucijama, neovisnim regulatorima, pravosudnim tijelima što također sve pozdravljamo, ali smatramo da prostora za napredovanjem kako bi se to reklo ima u uspostavljanju bolje komunikacije sa gospodarstvenicima, a s time povezano i sa resornim ministarstvima. Obzirom da i sama dolazim iz gospodarstva i kao dogradonačelnica Grada Varaždina imala sam prilike razgovarati sa većim brojem gospodarstvenika koji su imali cijeli niz primjedbi na rad agencije. Naime, iz različitih sektora gospodarstva dobila sam informacije da se Agencija zapravo baš i ne trudi biti konstruktivna pomoć i potpora gospodarstvu. Naravno da je apsolutno jasno koja je uloga i zadaća Agencije, no morat ću se složiti sa mišljenjem gospodarstvenika, da bi Agencija ipak trebala odigrati barem savjetodavnu ulogu u pomoći posrnulom hrvatskom gospodarstvu na način da im pomogne prevladavati poteškoće i zapreke na koje nailaze u procesu predlaganja i poduzimanje mjera za spas tvrtki o čemu Agencija odlučuje. Osnovna je zamjerka gospodarstvenika, ali i određenih tijela državne uprave da Agencija poprilično tvrdo i rigidno se očituje o njihove zahtjeve i prijedloge, da se uglavnom radi o odbijenicama bez ikakve namjere da im se pomogne u rješavanju problema i pronalaženju rješenja. Možda da na jednom konkretnom primjeru pojasnim o čemu se ovdje radi. Naime, jedna tvrtka iz gospodarstva koje je iznimno pogođeno ovom krizom, tvrtka čiji je promet u 2009. godini prvenstveno zbog krize pao za više od 30% morala je prema zahtjevu agencije dokazivati agenciji da je ova gospodarska i financijska kriza utjecala na njihovo poslovanje. Tvrtka je uzgred budi rečeno i 40% izvoznik. Kome bi danas zapravo stvarno moglo pasti na pamet da od tvrtke koja se bori za opstanak i tvrtke koja se bori za opstanak nekoliko tisuća radnika traži da dokazuje da tvrtka posluje lošije zbog krize. Dapače, agencija u svom odgovoru tvrdi da utjecaj svjetske krize se ne može smatrati opravdanim izvanrednim razlogom. Ja ću sad malo i citirati odgovor agencije koja je dala tvrtki na tvrtkin prijedlog za restrukturiranje. Dakle, odgovor je glasio ovako: gubitak određenih tuzemnih kupaca i tržišta kao i onih u inozemstvu predstavlja uobičajen poslovni rizik kojeg svaki poduzetnik preuzima u poduzetničkom pothvatu. Prekid suradnje s određenim dobavljačima i kupcima česta je pojava u poduzetništvu, te je na poduzetniku i njegovom menadžmentu da nadomjeste određene gubitke novim kupcima i ulaskom na nova tržišta. Mislim bez uvrede, ali ovo je stvarno pisao netko tko je prespavao činjenicu da su i Hrvatska i ostatak svijeta u krizu. I samo da ne bi bilo zabune da se nad ovakvim odgovorima, učestalim odgovorima moram reći na žalost agencije zgražaju samo gospodarstvenici. Na upravo ovaj odgovor se očitovalo i Ministarstvo financija. Evo također ću i njihov odgovor citirati. Dakle, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije na odgovarajući način sagledala ovu problematiku sa osnovnog teoretskog ali i praktičnog gledišta. Navedena je jedna od manjkavosti koja je vodila ka donošenju po nama pogrešnog zaključka kako globalna kriza nije imala uticaja na pogoršanje poslovanja tvrtke. I sad nadalje Ministarstvo financija objašnjava Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja kako u Hrvatskoj i u svijetu postoji kriza koja utiče na poslovanje tvrtki. Ja sad ne bi možda u ovom primjeru više duljila, ali to je samo jedan dakle od primjera rigidnosti postupanja AZTN-a ovakvim svojim tumačenjima itekako utječe ne samo na poslovanje nego i doslovno na opstanak tvrtki u Hrvatskoj i …/Govornica se ne razumije./… uistinu o ozbiljnim stvarima. Da razjasnimo dakle, anti trusne mjere, sprječavanje zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu dio su poslova agencije koje apsolutno podržavamo i želimo da bude još bolji i i još kvalitetniji. No, postoji jedan zaista cijeli niz gospodarstvenika koji u ova iznimno teška i krizna vremena se bore doslovno za opstanak svojih tvrtki i zaposlenih u njima. I naravno da odgovori AZTN-a na njihove prijedloge za pomoć i restrukturiranje tvrtki ili sektora u smislu ovo ne može, ovo isto ne može i ovo nikako ne može nisu zadovoljavajući i ne koriste hrvatskom gospodarstvu. Agencija bi trebala obzirom da je na samom izvoru informacija aktivno sudjelovati sa tijelima državne uprave, dakle sa Ministarstvom gospodarstva, sa Ministarstvom poduzetništva i obrtništva, sa Ministarstvom poljoprivrede, aktivno sudjelovati u tome da pomogne kod izrade samih programa, a ne samo da bude pasivni promatrač koji na vrlo birokratski način odbija prijedloge. Također prema informacijama koje sam dobila od gospodarstvenika proces verifikacije pojedinih programa kod agencije traje vrlo dugo, ponekad gotovo i godinu, evo godinu i pol dana što je s obzirom na trenutak u kojem se nalazimo apsolutno neprihvatljivo. Ovdje bih samo istaknula da je primjerice u tekstilnoj industriji u posljednjih 5 godina izgubljeno 10000 radnih mjesta, a tvrtke svakodnevno odlaze u stečaj. Evo prije nekakvih mjesec dana i čakovečki MTČ. I zato kada jedan Varteks koji je također u jednoj vrlo teškoj situaciji dođe sa konstruktivnim prijedlogom tada se od vas očekuje da vaš odgovor na njihove programe restrukturiranja date u najbržem mogućem vremenu jer vremena uistinu nema. Agencija je temeljem svojih velikih ovlasti dovedena u poziciju da ima velik uticaj na poslovanje i opstanak hrvatskih firmi i smatramo da bi svoj posao trebala shvatiti na način da je njezina uloga osim uloge policajca da bude konstruktivna i na pomoć tim istim gospodarstvenicima. Dakle, da se razumijemo mi se zalažemo za potpunu primjenu svih pozitivnih propisa, no od AZTN-a se očekuje da oni u stabilizaciji i očuvanju ovog posrnulog hrvatskog gospodarstva moraju odigrati konstruktivnu ulogu. Brojni su primjeri konstruktivnog djelovanja agencija u zemljama Europske unije koji su usprkos vrlo jasnim pravilima tržišnog natjecanja koja tamo vrijede iznašla model za spas domaćih industrija naročito iz prerađivačkog sektora. Bilo bi dobro da se malo pogleda koje su to mjere kojima se i ta kojima je Italija, kojima je Belgija spasila svoju svoju tekstilnu industriju. HNS će podržati ovo Izvješće, ali snažno podcrtati da bi gospodarstvenici i resorna ministarstva ali i agencija trebali imati zajednički cilj, a to je razvijeno hrvatsko gospodarstvo koje će sutra moći ravnopravno sudjelovati u utakmici sa tvrtkama iz Europske unije. I upravo u tome HNS vidi pravi izazov daljnjeg djelovanja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala lijepa. Gospođa Olgica Spevec želi u ime predlagatelja se obratiti zastupnicama. Hvala lijepo. **Spevec, Olgica** Hvala lijepo gospođi zastupnici što mi je dala priliku da odgovorim i da upoznam Hrvatski sabor sa nekim činjenicama vezano za, upravo za teme o kojima je gospođa govorila. što se tiče netočnosti podataka koje smo dali u našem Izvješću došlo je do nesporazuma. Agencija je točno navela da je 19 odluka suda, Upravnog suda dobila. Odluku koja se odnosi na Varteks agencija je dobila u siječnju 2011. godine i ta je odluka objavljena u Narodnim novinama u 2011. godini, tako da ćemo tu odluku obraditi u našem Izvješću za 2011. godinu. Jer kao što znate sve odluke suda u biti su pravomoćne odnosno može se po njima postupati tek kad ih onaj kome su namijenjene i dobije. Dakle, mi nismo mogli u 2010. godinu navesti odluku koju smo mi dobili, za 2010. navesti odluku koju smo dobili u 2011. godini. Premda je se vidi da ju je sud donio 2010. A otpravio nešto kasnije. Ali svi koji, kažem sa sudom radimo znamo da je donošenje odluke jedno, otpravak odluke nešto drugo. Dakle, tu agencija nije ništa neistinito prikazala, nego jednostavno je činjenično stanje takvo kakvo jest. Što se tiče primjedbi gospodarstvenika na rad agencije vezano za dio koji se odnosi na kontrolu državnih potpora naravno da su te primjedbe sa njihovog aspekta utemeljene, zato jer agencija ocjenjujući posebice programe restrukturiranja ali i odobravajući sve druge programe programe državnih potpora ili dajući zeleno svjetlo pojedinačnim potporama prije svega polazi od propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Dakle, sve odluke Vlade Republike Hrvatske koje sadrže propise objavljene su u Narodnim novinama i agencija ima obvezu provedbe tih odluka. Kada se radi o restrukturiranju restrukturiranje je jedan zahtjevan proces i ja shvaćam da su gospodarstvenici hrvatski u vrlo teškoj situaciji kada moraju agenciji dostaviti program restrukturiranja koji mora biti održiv, koji mora jamčiti da će nakon dodjele potpora gospodarstvenik biti u stanju na tržištu poslovati u skladu sa tržišnim uvjetima, dakle bez državnih potpora. takav postupak ocjenjivanja programa restrukturiranja je dakle posao koji radi agencija zajedno sa davateljem potpore i u suradnji sa korisnikom potpore, odnosno onim koji izrađuje program. I u konkretnim slučajevima agencija je odobrila program restrukturiranja gospodarstvenika o kojem govori gospođa zastupnica, dakle Varteksa. Međutim, u propisu o državnim potporama stoji da se takva potpora daje jedanput u deset godina. Nakon što je poduzetnik dobio potporu koja je iznad svih potpora koju je dobila Hrvatska tekstilna industrija već za nekoliko godina on se ponovno vratio, odnosno ponovno zahtjeva potporu za restrukturiranje. Agencija je imala i sastanke s njim i u tim sastancima i komunikaciju sa davateljem potpora ukazala u kom smjeru i na koji način bi trebalo taj program sačiniti da bi potpora bila opravdana. Jer, nemojte zaboraviti, dakle potpora za restrukturiranje daje se jedanput – first time – last time. Dakle, jedanput i nikad više. Mi smo u ovom slučaju proveli analizu sa namjerom da ukoliko postoje stvarno učinci krize na ovog gospodarstvenika da mu se izvanredno odobri potpora i po drugi put. Međutim, u toj ekonomskoj analizi koju smo sačinili ispostavilo se da su teškoće tog gospodarstvenika vezane uz domaće tržište, uz njegovo vlastito poslovanje, a ne za gospodarsku krizu. Međutim, to je bio jedan samo od zaključaka agencije koju smo dostavili davatelju i od davatelja očekujemo da on ako ima neke druge argumente te argumente agenciji i pojasni. Tako postupak još dakle nije završen. Ono što bih ovdje molila da imate u vidu da sve programe potpora koje ova agencija odobrava danas, koje je odobravala jučer i koje će odobravati sutra i dodijeljene potpore kad postanemo članica EU to postaje nadležnost Europske komisije. Dakle, sve te programe i odluke koje mi donosimo njihovu superviziju vrši Europska komisija i što je još zapravo rekla bih teže je da ona naknadno može izvršiti ocjenu tih programa programa ili pojedinačnih potpora. Što to znači? Evo primjerice mađarski MALEV dobivao je potpore od Mađarske države otkad je osnovan, ali recimo i 2003., 2004., 2005. i te su potpore u Mađarskoj bile od strane njihovog Ministarstva financija koje je odobravalo potpore kao agencija odobrene kao zakonite. Međutim, ovih dana, odnosno prošli mjesec je Europska komisija donijela odluku kojom je izvršila superviziju i naložila povrat potpora MALEV-u jer je polazeći od pravila o državnim potporama koja su identična hrvatskim pravilima o državnim potporama zaključila da potpore nisu odobrene sukladno propisima. Dakle, što hoću reći? Bez obzira na ove kritike, mi ih prihvaćamo, svatko može griješiti u svome radu, ali bez obzira na te kritike mi radeći ovaj posao radimo za hrvatsko gospodarstvo. Niti vjerojatno vi gospođo zastupnice niti bilo tko u Hrvatskoj bi želio da za 2 ili 3 godine se Varteksu naredi povrat potpore uz zateznu kamatu koja se izračunava na temelju referentne kamatne stope u EU i da mu se naredi povrat potpora u vrijeme kad postanemo članica EU čime bi se pokazalo da niti je agencija obavila svoj posao, niti je davatelj sastavio dobar program, a korisnik je žrtva takve aktivnosti. Dakle, korisnici potpora ako nisu zadovoljni rješenjem agencije imaju Upravni sud, mogu podnijeti zahtjev za sudskom zaštitom. Ali jednako tako moraju biti svjesni činjenice da ova agencija će učiniti sve da njihov program bude kvalitetno obrađen, da odobrenje koje dajemo bude u skladu sa propisima upravo kako bi njih zaštitila od mogućeg povrata potpore kad postanemo članica EU. Od završetka pregovora do danas sve potpore koje odobravamo kažem moraju se prijaviti EU i Europskoj komisiji. Ovaj Sabor je u petak ratificirao Sporazum, odnosno Ugovor o pristupanju, u kojem stoje upravo te odredbe. Pa bi vas lijepo molila da imate i to u vidu. Dakle, ne radimo mi protiv nijednog hrvatskog poduzetnika, nismo nerazumni dapače radimo u njihovu korist, želimo da njihovi programi i potpore koje im ova država daje budu sukladni propisima, ne narušavaju tržišno natjecanje i proračun poreznih obveznika. Dakle, nemojte se brinuti donijet ćemo odluke koje idu u korist poduzetnika, ali u dugoročnu korist. Ne trenutnu neke uprave ili postojećeg vlasnika. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba Hrvatskih laburista stranke rada gospodin zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana predsjednice vijeća, kolegice i kolege. Iako se razlikuju u detaljima, metodologiji i materiji sva su u ovih 50-ak dana u ovom Domu podnijeta izvješća gotovo jednoglasno prihvaćena pa čak i Izvješća o radu primjerice HNB-a, državnih odvjetništava, državne revizije ili različitih agencija. Čitajući ih loš poznavatelj prilika u Hrvatskoj stekao bi dojam da smo uređena država u kojoj svi kontrolni mehanizmi u svim institucijama gotovo besprijekorno funkcioniraju. Na papiru sve štima, sve su institucije jako zadovoljne sa svojim radom pa zašto onda ne bi bila i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja u suštini kontrolira i štiti pod navodnicima "slobodnu trgovinu", onu koju je prije gotovo 200 godina u prvoj polovici 19. stoljeća osmislio škotski ekonomist Adam Smith. Naravno pod pojmom slobodne trgovine i tržišnog natjecanja krije se jačanje velikih na račun manjih, nerazvijenih i tvrtki i zemalja. Pod apsolutnom vlašću tzv. "slobodnog tržišta" u kojemu je sve podređeno moćnima ti moćni i veliki gomilaju ogromne zarade. Da sve izgleda demokratski i uređeno smišljeni su regulatori, k tome još i nezavisni. S malo nezavisne prašine oči javnosti bi trebale priviđati ono čega nema – jednakost u tržišnom natjecanju. da jednaka pravila vrijede za Ivicu Todorića kojemu treba nekoliko sati vožnje vlastitim zrakomlatom kako bi obišao samo neka od svojih imanja i Štefa iz Bednje koji se u svojemu kiosku mora boriti s monopolističkim TDR-om iz Rovinja. U Izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u državi u kojoj je gotovo sve podređeno najmoćnijima, onima koji s vlašću ma koja god bila pogađaju koliko će, kada i u koliko rata platiti porez odnosi u kolanju roba i usluga djeluju naoko idilično. Ako se itko usudi odstupiti od pravila pojavi mu se za vratom agencija i privede ga k redu. Iako u daleko uređenijem svijetu podučava nas stvarnost tu tzv. "slobodnu tržišnu utakmicu" najčešće i najviše te najgrublje narušavaju uglavnom najveći u Hrvatskoj nije tako. U Hrvatskoj se najveći pridržavaju Zakona ili ako ga već prekrše, i taj se prekršaj nekim čudom pojavi u javnosti, onda pod pritiskom te iste javnosti i pred sudom, stvari se rješavaju po stoljetnom kalendaru. Još su sredinom 2008. godine svi važniji novinski dnevnici sklopili zabranjeni sporazum o jedinstvenoj cijeni novina bez ekonomske opravdanosti, prekršajni postupak i upravni spor još uvijek se vode na Hrvatskim sudovima. Nestati će i novina ali sporovozni sporovi će još uvijek trajati, koliko dugo, toliko dugo dok to nakladnicima odgovara. Slična je priča s tjednicima Europapress holdinga i NCL Media grupe. Iako slušamo svakodnevne pritužbe na ponašanje moćnika Konzuma, i njihovih još moćnijih šefova koima se malo tko usudi zamjeriti, u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja ne stižu prijave, pa čak ni tada kada dobavljači, proizvođači ili izvođači mjesecima čekaju na plaćenu robu ili uslugu. Ako moćnim KOnzumašima zasmetate ili zamjerite roba će vam završiti u nekim nevidljivim zakućcima ili će nestati s polica. To je stvarnost, ali za nju nema mjesta u izvješću jer se vjerujem na to nitko u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja ne žali. Zašto? Zato što moć Agrokora nadilazi moć i hrabrost Agencije, onda joj se nema smisla žaliti jer ćete žalbom razgnjeviti moćnike u najmoćnijoj tvrtki. Zato na papiru sve izgleda bajno iako u svakodnevnoj komunikaciji stotine korisnika usluga na svojim leđima osjete da je HT država u državi sa svojim pravilima i praksom, po ovom se Izvješću ta od samog pretvorbenog početka super privilegirana tvrtka, prije predana, nego prodana, u tržišnom natjecanju je besprijekorna. Razložan B-NET-ov zahtjev u kojem je pojašnjena tisuću puta ponovljena priča o elektroničkim komunikacijskim vodovima, te veza tih vodova i niže predatorske cijene pružanja usluga prijenosa televizijskih programa Max-tva nije prošao u agenciji koja je zaključila da se HT ne nalazi u vladajućom položaju na mjerodavnom tržištu prijenosa televizijskog programa. Agencija je ustvrdila da B-net kao i preostali prijenosnici televizijskih programa u praksi pretežito koriste vlastitu infrastrukturu koju su izgradili u tijeku postupka, da nisu propali bi. HT u Hrvatskoj čiji je institucije gaje vazalski odnos prema tvrtkama u stranom vlasništvu ne može izgubiti spor, čak kada uz nevjerojatan profit otpušta 450 radnika, brani ga nacionalna televizija koju plaćaju, kojeg li non sensa radnici izbačeni na ulici. U Izvješću se na dva, tri mjesta spominje koncentracija radija i radijskog oglašavanja ali ona nevažna. Nju Agencija dopušta po slovu Zakona ekonomskih gotovo matematičkih analiza. NO, na nepisanu a svima znanu koncentraciju na radijski kartel nad kartelima Izvješće se ne osvrće. a neće vjerujem niti izvješće Vijeća za elektroničke medije. Prije nešto više od godinu dana SDP je upozoravao da Maček i krug oko Mačeka želi ovladati medijskim prostorom, iako je to ovladavanje a onda i koncentracija a onda i oglašavanje a onda i profitiranje zabetonirano, radijskim kartelom se nitko ne bavi, nitko službeno ali neslužbeno svi sve znaju. U dijelu u kojem se Izvješće bavi Hrvatskom radiotelevizijom na vrlo je plastičan način dokazana privrženost tzv. slobodnom tržištu i natjecanju na njemu. To je natjecanje kažu u Agenciji narušeno naknadom za obavljanje usluge od općeg interesa odnosno tzv. tv-pretplatom. TA je državna potpora, odnosno radiotelevizijska pristojba svrstana u selektivnu ekonomsku prednost što pak u konačnici svjedoči o neshvaćanju uloge HRT-a HRT-a u demokratskom društvu. Ali ne samo u Agenciji nego u mnogim na Prisavlju, kaže se ovako u Izvješću, dvojnim financiranjem ispunjen je zahtjev transparentnosti jer su postavljene jasne i primjerene granice između javnih i komercijalnih usluga. Prije svega putem računovodstvenog razdvajanja kojom se omogućuje državi da lakše provede tekst razmjernosti i spriječi eventualno prekomjerno financiranje javnih usluga. Piše vjerovali ili ne u Izvješću. Prvi put u povijesti javne televizije iskazan je strah da bi se novcem dobivenim od komercijalnih usluga financirala javna usluga. Što to znači? Plaše se da bi se novcem od sapunice mogla financirati neka Krležina drama, tako je to na papiru naravno, stvarnost je drukčija. Uvijek se javnim novcem odnosno novcem pretplatnika financirao komercijalni sadržaj, što je u suprotnosti s ciljem i suštinom javne televizije koja je ugrožena ne samo u Hrvatskoj već i u Europi, jer krupnom kapitalu smeta uz ovakve rasprave i javna televizija na koju je stvarno na usluzi građanima, moćnici ne bi smjeli niti mogli imati nikakav utjecaj. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U Ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo Spevec, uvažena gospodo zastupnici. Zanimljivo na strani 1. ovoga Izvješća ovoga uvoda govori se o kartelima. Svi se mi sjećamo ovih nedavnih značitih mljekarskih prosvjeda ok, u njih se svašta ubacilo, ubacili su se ljudi koji su zlorabili poticaje za poljoprivredu ide 4 milijarde kuna od 9,6 milijardi kuna koliko država osigurava za poticaje o čemu ćemo kasnije govorili, ubacili su se ljudi koji su iskorištavali državu, ubacili su se ljudi koji su bili dio bivše vladajuće nomenklature, ali je biti tu sljedeća. Znači s jedne strane imamo Dukat ili Lactalis, znači tu imamo monopol na mlijeko. S druge strane imamo Agrokor i oni imaju monopol na trgovinu i oni su se odlučili svoje povećane troškove, a imat će ih veći PDV te tvrtke isto dobivaju manje poticaje itd. Oni su se odlučili prebaciti svoj dio troškova na onog konačnog proizvođača onoga zadnjega u lancu a to je mljekar. Nitko ne može reći da neki od tih mljekara koristeći poticaje, koristeći državnu zemlju itd., nisu došli do zavidne imovine. jasno prije svega mislim da je mnogo njih došlo do toga ali jednim zavidnim radom. Istina bog gro te njihove imovine je isto na leasing, na zajmovima, pa nije riječ o njihovoj nego bančinoj imovini ili imovini leasing kuće. Točnije naši seljaci posjeduju traktore ali i to ću reći nije njihovo vlasništvo već je vlasništvo leasing kuća sve do onog trenutka dok se to ne otplati. Svi vi isto tako znate da je Hrvatska 2003. imala 57 tisuća mljekarskih farmi, danas 15 tisuće. U međuvremenu nestalo ih je 42 tisuće. Ako Hrvatska otvori granice, a mora, ako domaće mlijeko dođe u konkurenciju s onima iz Slovenije, Austrije, Francuska, Hrvatska će ostati bez vlastite prepoznatljivosti u poljoprivredi, prije svega ovdje mislim na tu mljekarsku industriju. I to nije dobro. Jasno da osuđujem zatvaranje cesta, nema majci, ali ako vam Dukat i Agrokor u 2012. smanje otkupnu cijenu za 41 lipu, onda je po slijedi dogovor monopolista koji ste eto čudo prema prema ovoj agenciji može to svrstati udružuju u kartel. Ako je tome tako onda to sigurno nije dobro i protiv toga se treba isto tako boriti. Ovdje na strani 6 ovoga izvješća između ostalog govori se što agencija radi. Neću to radi vremena sada citirati,l međutim postavljam si pitanje da li ova agencija npr. može nadzirati ove najveće tvrtke u RH koje su u pravom smislu te riječi karijatide, stupovi gospodarskih prilika u zemlji. Da li vi možete nadzirati jedan Dukat? Da li možete nadzirati jedan Konzum? Da li vi možete nadzirati prije spomenuti ne znam TDR, velike banke, PIF-ove i tome sl.? Sada navodno gospodin Starčević koji je kao predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju 2002. jednoj istarskoj tvrtki omogućio kupnju Anita-e iz Vrsara, postaje direktor Croatia osiguranja. Već tri mjeseca se govori da će Adris preuzeti Croatia osiguranje. Reći ću ajde neka, ali volio bih da taj sustav ostane u rukama Hrvatske države. države. Ako je to krimen željeti da Cro osiguranje, HEP, hrvatske banke itd. ili Hrvatska poštanska banka ostanu u hrvatskim rukama, znači ako je to krimen onda o.k., ali ja sam odgojen da imanje ostaje u rukama nasljednika da to nije imovina samo onih koji ih posjeduju, već i onih koji ga nasljeđuju, pa shodno tome i imovina državnih poduzeća trebala bi biti imovina svih generacija, a ne samo jedne generacije ili jedne ekipe na vlasti. Što se tiče strane 21 ovdje se govori o Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja pa se između ostalog kaže da je isključivo sada nadležan Upravni sud RH "S obzirom na činjenicu da izricanje upravno-kaznenih mjera za povredu Zakona postoji u nadležnosti agencija omogućeno joj je i odlučivanje o oslobađanju ili ublažavanju kazni za "pokajnike" kazni za "pokajnike" koji otkriju kartel, zabranjeni sporazum između konkurenta. Time je agencija dobila daleko djelotvorniji alat za primjenu predmetnog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja". Biti dominantan na tržištu ne može biti grijeh. To ni na koji način ne može biti nezakonito, ali zlorabiti tu poziciju jasno pravno je upitno, nemoralno i nadasve protupravno ali mi to u pravilu ne kažnjavamo. Mi usuđujem se to kazati čak niti ne prepoznajemo. Istina je da samo najveći u Hrvatskoj u ovom trenutku opstaju a svi ostali nažalost propadaju. 50% prihoda ostvaruje u Hrvatskoj, pustimo sada javne sustave, 100 najvećih tvrtki. Znači kontroliraju 50% tržišta, državni proračun tih 100 najvećih tvrtki pune sa 25%. S druge strane imamo tisuću srednjih tvrtki 100 do 300 zaposlenih kontroliraju tržište ili tu se negdje kreću do 25%, državni proračun pune sa 25%, zapošljavaju 150 tisuća ljudi kao i onih 100 najvećih. S treće strane imamo 70 tisuća malih aktivnih tvrtki, zapošljavaju preko 50% radnika u ovoj zemlji, preko 700 tisuća, državni proračun što je logično vis a vis doprinosa 700 tisuća ih je ovdje pune sa 50%,a ostvaruju svega 25% prihoda na tom hrvatskom tržištu. I čovjek si normalno postavlja pitanje, dokle tako? I onda mi govorimo o radu na crno o radu na crno itd. kojega jasno treba suzbiti. Na strani 23 kaže se "zabranjeni sporazumi između poduzetnika cilj ili posljedica kartelnih je prije svega ukidanje državnog natjecanja među izravnim konkurentima i ostvarivanje dodatne zarade članova kartela koji je rezultat njihovog dogovora, a nije rezultat njihovog uspješnog poslovanja" itd. Na strani 24. "U predmetu protiv nakladnika, ovdje se spominje jedan slučaj" itd. Jasno je da mediji kada je i moj prethodnih o tome nešto govorio imaju strašnu moć u RH ali što ćemo sa onima o kojima se nikada ne piše a zapravo su financijeri, sponzori, reklamni zakupci ili kako se to već kaže, zakupci tog reklamnog prostora u tim medijskim kućama. Njih se jednostavno ne dira. Ja kažem nisu bitni čak možda ni mediji nego oni koji stoje iza njih. Da li će ijedan mediji a) kazati pazite protiv nekoga nije bitno financijera, tajkuna svejedno, koji u njihovim novinama, televizijskim kućama itd. na na godišnjoj razini sudjeluje ili taj reklamni prostor zakupljuje sa 5, 6, 10 ili ne znam koliko milijuna kuna? Ma neće. Jasno je da će se oni baviti Saborom, čak niti Vladom. Zašto? Jer u Vladi je izvršna moć i onda vlasnici uvijek ovise o toj izvršnoj moći, a za Sabor je i onako posljednja rupa na svirali, što bi trebao što je moguće prije promijeniti. Svaki monopol ja tvrdim u Hrvatskoj zapravo je na neki način i kartel. Ako ništa drugo kartel političara i te tvrtke. I nemojmo se jednostavno farbati, bez politike ne bi bilo niti jednog monopola. Ali pošto svaki monopol drži vlast, opoziciju ili dio opozicije izlično je boriti se protiv tih monopola ali valja ne znam i na vlastitu štetu možda o tome ponekad i kazati. Što se tiče strane 33 ovdje se govori o zlouporabi vladajućeg položaja, pa kao što sam i malo prije rekao samo postojanje vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu nije suprotno propisima u zaštiti tržišnog natjecanja dakle nije zabranjeno. Zabranjena je zlouporaba tog položaja. Zakon ne definira tržišni udio nekog poduzetnika koji bi se jednoznačno mogao smatrati vladajućim položajem već navodi da se u vladajućem položaju može nalazi poduzetnik čiji tržišni udio na mjerodavnom tržištu iznosi više od 40%. Kao da je ta odredba više od 40% naprosto pisana za neke velike tvrtke u Republici Hrvatskoj. Na strani 48 čak se spominje između ostalog INA odnosno monitoring ispunjenja uvjeta u uvjetno dopuštenoj koncentraciji između poduzetnika MOL-a Mađarska i INA-Industrija nafte d.d. Zagreb. Čovjek si stvarno postavlja pitanje danas nakon svih ovi procesa zašto to preuzimanje nije zaustavljeno, da li je za to samo Sanader kriv, da li je i Agencija kriva, Vlada, Damir Kajin, trećesiječanjska administracija koja je započela tu privatizaciju itd., osim da one iznose u toj godini 9,4 milijarde kuna, da je za poljoprivredu išlo godišnje tu negdje oko 4 milijarde kuna. Međutim ono što je bitno, o čemu govori ovo izvješće to je brodogradnja. Kako će bez potpora znači u ovoj godini bez 1 milijarde kuna opstati hrvatska brodogradnja. Tvrdim nikako. Da li će ta brodogradnja opstati samo ovim Končarevim čistkama, ali to s pravom s druge strane diže cijeli Jadran na noge, Rijeku, Kraljevicu, Trogir, Split doduše treba imati na umu da rizik od nečinjenja može biti i stečaj cjelokupnih tih trgovačkih društva pa jednostavno u ovom trenutku čovjek ne zna od koje smrti umrijeti. Govorim to naprosto stoga jer na ovoj strani 86 između ostalog govori se i o ovim prilikama u hrvatskoj brodogradnji, između ostalog kaže znači restrukturiranje sektora brodogradnje u svim fazama tih procesa davala je svoje, znači misli na Agenciju, mišljenje, ocjene, planove restrukturiranja bez kojih sukladno mjerilu za zatvaranje pregovora isti ne bi mogli biti okončani. A sada, koje je to obveze Republika Hrvatska preuzela i nedavno ratificiranim ugovorom o pristupanju Hrvatske EU ili kako to tamo stoji gdje se nabraja onih 27 zemalja. Pa se onda kaže da poduzetnici u sektoru brodogradnje koje je potrebno restrukturirati su 3.maj, Brodotrogir, Brodograđevna industrija Split, Brodosplit, Brodogradilište Kraljevica. Sva sreća da se Uljanik ne spominje jer da se ne tretira kao društvo u problemima. Pa onda kaže, Republika Hrvatska je pristala provesti restrukturiranje ovih poduzetnika putem njihove privatizacije na temelju javnog natječaja. Ponuditelji su dostavili planove restrukturiranja ovih poduzetnika, a prihvatile su ih Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, to ste vi, i Europska komisija. Da li će Končara prihvatiti Agencija ostaje da se vidi. Poduzetnici neće primati nikakve nove potpore za sanaciju ili restrukturiranje prije isteka razdoblja od najmanje 10 godina od dana potpisivanja ugovora o privatizaciji. Nakon pristupanja Europska komisija može Republici Hrvatskoj naložiti da osigura povrat, znači Republici Hrvatskoj, svih potpora za sanaciju ili restrukturiranje sa složenim kamatama, šta su to složene kamate ne znam, koje su određenom poduzetniku dane od 1.3.2006. godine itd. A danas u jednom indikativnom intervjuu u "Jutarnjem listu" Končar objašnjava pod kojim kondicijama je on spreman ući u hrvatska brodogradilišta. neka nam Vlada da milijardu i 200 milijuna kuna samo za 3.maj, e onda ću ja ušetati u to trgovačko društvo. Strana …/Ne razumije se./… itd., nije bitno. I samo da kažem za kraj, vidim da je tu crveno, jasno podržat ćemo ovo izvješće jednog teškog srca ali politiku 2012. 2012. u velikoj mjeri determinira i rad Agencije do 2012., pa tako i ovaj za 2010. godinu. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Đuro Popijač. Izvolite.

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo Spevec, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Godišnje izvješće jedne od najvažnijih agencija u Republici Hrvatskoj u smislu aktualnog procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Politika tržišnog natjecanja predstavlja svakako kamen temeljac svih zajedničkih politika EU i tržišta integracija. Politika tržišnog natjecanja u Hrvatskoj ključna je za potpunu afirmaciju socijalno-tržišnog gospodarstva u kontekstu buduće integracije Hrvatske na jedinstveno tržište EU s više od pola milijarde potencijalnih potrošača. Donošenje novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja tijekom 2009. sa 11 provedbenih uredbi tijekom 2010. i 2011. stvorilo je dobar zakonodavni okvir za uspostavljanje efikasnog sustava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj kakvo poznaje unutrašnje tržište EU. Europske unije i izgradnja državnih potpora kakav je donesen u svim državama članicama Hrvatskoj će otvoriti vrata EU na temelju zakonskih i realnih uvjeta koji će osigurati funkcioniranje hrvatskog gospodarstva u novom okruženju i koje otvara mogućnosti dodjele potpora koje mogu unaprijediti hrvatsko gospodarstvo, osigurati funkcioniranje pojedinih sektora i pridonijeti njihovoj konkurentnosti na europskom prostoru. Kontinuiranim uvođenjem pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo, otvaranjem i zatvaranjem pregovora u području državnih potpora te rješenjem za primjenu takvog zakonodavstva u hrvatskim uvjetima Agencija se etablirala kao regulator tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i sustavno je utjecala na stvaranje temeljnog okvira koji je i dokaz da su mjerila iz pregovora ispunjena. Mjere zaštite tržišnog natjecanja, ukidanje protekcionizma u obliku državnih potpora neefikasnim poduzetnicima i kočnica liberalizacije određenih sektora te kontrola poduzetnika koji mogu ograničiti tržišno natjecanje dogovorima o cijenama, proizvodnji ili diobi tržišta neophodne su u svakoj gospodarskoj situaciji, a posebno u doba gospodarske krize. Priprema svih sektora i poduzetnika ključna je za suočavanje s tržišnim natjecanjem na uskoro zajedničkom tržištu, kao i jačanje njihove sposobnosti da podnesu konkurentski pritisak koji donosi ulazak na unutrašnje tržište Europske unije, te stvaranje jednakih uvjeta za sve koji sudjeluju u njoj. No ipak, poduzetnicama je svakako potrebno i vrijeme za prilagodbu na nove načine poslovanja. unije donosi pritiske konkurencije sa zajedničkog tržišta, a zadatak je naravno hrvatskih poduzetnika da odgovore na izazove i iskoriste prednosti zajedničkog tržišta do kojeg će morati stići razumnim gospodarskim odlukama. Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja će u poslovima anti trasta tj. zlouporabe vladajućeg položaja i ocjene sporazuma između poduzetnika dobiti nove ovlasti, a kao i do sada hrvatski slučajevi će ostati pod kontrolom nacionalnog regulatora odnosno AZTN-a. Agencija će ući u sustav European competition network koji obvezuje države članice u odlučivanju i suradnji u pojedinim slučajevima, te u stvaranju zajedničke politike tržišnog natjecanja. Iako Europska komisija postaje jedina odgovorna u odlučivanju o državnim potporama nacionalno iskustva tijela za zaštitu tržišnog natjecanja ostaje veoma važno kako bi se na učinkovit način kontrolirale potpore u svim državama članicama. Liberalizacija tržišta i kontrola ponašanja države i poduzetnika na tržištu trebaju imati za krajnji cilj povećanje dobrobiti za potrošače kako u pogledu nižih cijena tako i mogućnosti većeg izbora proizvoda i usluga i njihove dostupnosti svim građanima naše zemlje. Što se tiče međunarodne suradnje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja vidimo da i tijekom 2010. godine nastavila aktivno sudjelovati u radnim grupama međunarodne mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i za promicanje prava i politika tržišnog natjecanja. Na OECD-ovom globalnom forumu o tržišnom natjecanju u Parizu 2010. naša zemlja je uz još neke bila izabrana kao primjer izuzetno uspješnih u provedbi sustava kontrole državnih potpora. Učinkovita je i bilateralna suradnja sa kosovskom Komisijom za konkurenciju, sa rumunjskim Vijećem za tržišno natjecanje, bugarskim, austrijskim, makedonskim i ostalim komisijama za zaštitu tržišnog natjecanja. Tržišni model ekonomije se ipak do sada pokazao kao najuspješniji. Na tržišnu ekonomiju utječu prirodni resursi, materijalni i ljudski, način na koji se koriste kapital, tehnologija, no ponajviše razvijenost tržišnih odnosa. O stupnju razvijenosti tržišnih odnosa ovisi i efikasnost i učinkovitost svake ekonomije. Većinu ekonomskih pitanja o tržišnoj ekonomiji rješava se upravo na tržištu. Tržište je mehanizam u kojem kupci i prodavači međusobno djeluju da bi u određenom proizvodu odredili cijenu, količinu, a i cijene su ipak u konačnosti i najvažniji čimbenik u tržišnoj ekonomiji. Uloga Agencije za tržišno natjecanje je iznimna s obzirom na opseg posla, stručnost posla, zahtjevnost, bitan je čimbenik cjelokupnog gospodarstva Republike Hrvatske. Agencija u velikoj mjeri usmjerava hrvatsku gospodarsku budućnost jer od njene učinkovitosti ovisi sudbina mnogih poslodavaca, zaposlenika, te hrvatskog gospodarstva u cjelini. Uloga je države pritom da promiče efikasnost, jednakost, makro ekonomske uvjete i stabilnost, pa i često se postavlja pitanje zašto netko nešto proizvodi, pa kada i proizvede što s tim ako tržište nije otvoreno, dostupno, ako nisu ravnopravni uvjeti za sve sudionike. I zato je efikasnost i jednakost zapravo nema ako nema razvijenih tržišnih odnosa. Uloga agencije je bitna i kod zlouporabe vladajuće pozicije, te se od agencije i očekuje da koristi svoje zakonske mogućnosti, da razvija tržišne odnose koji će biti usmjereni na dobrobit svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Posebno bih na ovom mjestu iskoristio priliku da istaknem ulogu Agencije za tržišno natjecanje i osobito i posebno gospođe predsjednice Spevec u procesu pregovora i zatvaranja poglavlja osam jedno od dva najtežih i posljednje zatvorenih. 2010. godina je upravo u tom procesu bila ključna. Tek u lipnju 2010. godine je poglavlje 8. – Tržišno natjecanje otvoreno i upravo zahvaljujući zajedničkom i ekstremnom naporu i radu Agencije za tržišno natjecanje koje je aktivno sudjelovalo u pregovorima sa partnerima …/Govornik govori engleski, ne razumije se. /… u Bruxellesu sa Ministarstvom gospodarstva i partnerima koji su se ovdje danas spominjali. Siguran sam s obzirom da sam sudjelovao u tom procesu bez tog partnerskog odnosa i bez aktivne uloge Agencije za tržišno natjecanje niti otvaranja, a naravno niti zatvaranja poglavlja 8. u području području tržišnog natjecanja ne bi bilo. Dakle, radilo se o sektoru čelika, radilo se o brodogradnji, radilo se i o Zakonu o Hrvatskoj radio-televiziji koju čujemo da će se ovih dana ponovno mijenjati, a to je bio i uvjet za otvaranje i za zatvaranje poglavlja 8. Da spomenem brodogradnju jer je već spominjana. Upravo uz pomoć suradnju konzultantske ili konzultativnu konzultativnu ulogu koju je agencija imala u tom procesu su uspješno izrađeni programi, programi restrukturiranja hrvatske brodogradnje koji je i bio uvjet za zatvaranje poglavlja 8. Sve što treba učiniti je te programe oživotvoriti i tada za hrvatsku brodogradnju neće biti problema. Isto tako, osobno mogu svjedočiti nasuprot onome što smo čuli u izlaganju gospođe iz HNS-a Agencija je zaista u mojoj praksi, dakle u onom mom iskustvu vrlo aktivno i intenzivno sudjelovala u svim programima restrukturiranja koje se odnosilo na pojedina poduzeća u teškoćama pa vezano i za tekstilnu industriju. Isto tako, Agencija je sudjelovala u ocjeni, ali prije toga i u izradi programa državnih potpora i za industriju i za tekstilnu industriju posebno. I naravno na kraju ih je i ocijenila prihvatljivim i na osnovu toga i tih programa hrvatska tekstilna industrija je i dobila državne potpore i u 2010. godini i u 2011. godini. Mislim da apsolutno se ne mogu složiti sa nekim konstatacijama ovdje o ulozi Agencije za tržišno natjecanje koje je jedna zapravo ako ne i jedina možda svjetla točka u potpunosti koja je uspjela izgraditi i implementirati uvjete onakove kakove nas sutra čekaju zapravo kada uđemo u punopravno članstvo Europske unije i u pogledu državnih potpora naravno, a i u pogledu svih onih obveza koje agencija i cijela ta infrastruktura mora činiti. Danas to radi na unutrašnjem tržištu i za hrvatske gospodarstvenike, sutra će to naravno biti važno i na cijelom tržištu EU jer će se naši poduzetnici imati mogućnosti i priliku tako ponašati i na ovom velikom europskom zajedničkom tržištu. I s obzirom na aktivnosti agencije, dakle u pregovorima sa EU, u pogledu tržišnog natjecanja, suradnje sa sektorskim regulatorima, bilateralnoj i međunarodnoj suradnji, transparentnosti i komunikaciji s javnošću, programa državnih potpora, promicanja politike tržišnog natjecanja te učinkovitosti rada agencije kao pravne osobe sa javnim ovlastima Klub zastupnika HDZ-a će prihvatiti ovo Izvješće o radu. Pohvaljujemo rad agencije i politike zaštite tržišnog natjecanja koja stvara uvjete za gospodarski rast temeljen na konkurentnosti i efikasnosti nacionalnog gospodarstva i potičemo agenciju da i dalje ustraje u svojim aktivnostima prema punoj uspostavi fer i korektnih tržišnih odnosa, a politici savjetujem da i dalje drži prste čim dalje od ove agencije. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. **Martinčević, Natalija programi restrukturiranja brodogradnje i tekstile iznimno dobro pripremljeni. Kako su pripremljeni i provedeni mislim da možemo svakim danom svjedočiti, a naročito u tekstilnoj industriji gdje je u zadnjih 5 godina 10 tisuća ljudi ostalo bez posla i tvrtke svakodnevno odlaze u stečaj. Toliko o kvaliteti programa. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Igor Rađenović u ime kluba SDP-a. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo Spevec sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je, rekli su kolege, još jedno u nizu izvješća koje donosimo sa godišnjim odmakom, dakle Izvješće za 2010. koje usvaja novi saziv Hrvatskog sabora. Doduše ovo izvješće nije kao neka prethodna, primjerice Izvješće Državnog odvjetništva je 5, 6 mjeseci stajalo negdje u ladicama Sabora, došlo je pred kraj godine pa je onda došlo do neke i tehničke izmjene tako da možda i nije bilo mogućnosti prije. No nevezano o tome, rekli su kolege prije mene, što se radi o Izvješću za 2010. radi se zaista o iznimno važnoj agenciji i o iznimno važnom izvješću budući je politika zaštite tržišnog natjecanja i temeljna i ključna politika EU i kako je rečeno u ovom izvješću, a rekao je i moj kolega prethodnik i citirao kamen temeljac svih zajedničkih politika EU i pokretač jedinstvenog tržišta Unije. Tržišta od 500 milijuna stanovnika, brojčano 100 puta veće od Hrvatske, a financijski vjerojatno i više stotina puta veće. Okruženje u koje ulazimo za sada već manje od godinu i pol dana sa svim prednostima i rizicima i manama hrvatskog gospodarstva dakle ulazi na to veliko tržište. Kao i prethodnih godina, a pogledao sam kao novi zastupnik Izvješća iz prethodnih godina pripremajući se za ovu raspravu, izvješće je zaista vrlo iscrpno, pregledno i sadržajno i sa te strane ga pohvaljujem. Ono se već nalazi na web stranici agencije gdje se nalazi i niz drugih informacija vezanih uz agenciju uz dakle godišnja izvješća, planove rada tu je i pregled zakonodavnog okvira vezanog uz rad agencije, sve donesene odluke u integralnom kompletnom tekstu, priopćenje za javnost, stručna mišljenja čak i medijski članci. Precizno ste pobrojali 1610 medijskih članaka u 2010. godini što dakle dokazuje ovu tezu koju su iznijeli kolege prije mene da se radi zaista o vrlo važnoj instituciji. Iz svega toga vidljivo je da zapravo jedna objektivno mala institucija sa 50-ak zaposlenih i nešto manje od 17 milijuna kuna proračuna kojim raspolaže u usporedbi sa drugim nekim institucijama u Hrvatskoj, ali i u usporedbi sa međunarodno usporedivim tijelima sa istim zadaćama o čemu također postoji jedna manja analiza dobro radi svoj posao i zaslužuje potporu i ovim izvješćem, ali i radom u cjelini. Osobito imajući dakle u vidu obim, zahtjevnost, potrebnu stručnost za ova osjetljiva pitanja što se u potpunosti slažem sa svojim prethodnikom. Kolegice i kolege povećanje razine vladavine prava na području tržišnog natjecanja i državnih potpora glavna je zadaća rada ove agencije. Mjere zaštite tržišnog natjecanja kroz ukidanje protekcionizma neefikasnim poduzetnicima, skidanje barijera liberalizacije pojedinih gospodarskih sektora kontrola poduzetnika koji pokušavaju ograničiti tržišno natjecanje dogovorima oko cijena, proizvodnje ili diobe tržišta ili pak onih koji pokušavaju istisnuti svoje konkurente zlouporabljujući vlastiti vladajući položaj na tržištu neophodne su za zdrav razvoj svakog gospodarstva, a ujedno i neposredno štite potrošače, naše građane. Dakle, pružajući im širi izbor i krajnju cijenu pojedinog proizvoda i usluge. Bilo je rasprave i kritika pojedinih odluka u prethodnim raspravama i vezanih i nevezanih uz ovlasti rada agencije. Zabrinjavajuće bi bilo da reakcija zapravo nema i danas na ovoj raspravi i da ih nema u javnosti, da nema nezadovoljnih što bi značilo ili da agencija ne radi svoj posao ili ga radi nedovoljno aktivno da tako kažem. Tako da sa te strane s obzirom na važnost i na na količinu odluka koje se donose dobro je da ima oko toga reakcija. Mi u klubu SDP-a držimo da je upravo transparentnost rada i ta maksimalna otvorenost agencije prema informiranju, o čemu sam nešto ranije govorio, glavna kvaliteta rada ovog tijela i njenog čelništva i time je misija agencija koja je između ostalog definirana kao jačanje kulture tržišnog natjecanja i promicanja svijesti o koristima koje građanima, dakle potrošačima i poreznim obveznicima donosi fer tržišno natjecanje i kontrola ponašanja poduzetnika i države na tržištu dobiva svoj puni smisao. opis, zaista detaljan opis rada i aktivnosti agencije u 2010. pri čemu je ona posebno obilježena bila dakle ta godina posebno je bila obilježena početkom primjene novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je stupio na snagu 1. listopada, govorili su moji prethodnici o tome, i to je bitno ojačalo, povećalo ovlasti i ojačalo stvarnu učinkovitost rada agencije na zaštitu tržišnog natjecanja. Primarno se to odnosi na mogućnost samostalnog izricanja kazni tj. upravno kaznenih mjera za povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja što je dotada bila nadležnost prekršajnih sudova. Donesene su promptno i dvije uredbe, dakle Uredba o kriterijima za izricanje upravno kaznene mjere, ali i Uredba o kriterijima za oslobađanje ili umanjenje upravno kaznene mjere za one poduzetnike koja se primjenjuje dakle u izvanrednim slučajevima, eventualnim slučajevima postojanja pokajnika koji agenciji prvi otkriju i pokažu postojanje sporazuma o cijenama, podjeli tržišta ili nešto slično. Rečeno je već riješeno je čak 250 predmeta iz područja zaštite tržišnog natjecanja te 73 predmeta iz kontrole državnih potpora ukupno 323 usporedbe radi u 2009. bilo je riješeno 288 predmeta tako da je na tom polju uočen kvantitativni porast. Kazna za nepoštivanje tržišnog natjecanja koje su izrekli nadležni prekršajni sudovi iznosili su 2,9 milijuna kuna, relativno skromnih ali to je ipak povećanje od otprilike 1/3 u odnosu na prethodnu godinu. Primjenom novog Zakona i većih ovlasti Agencije konačno su stvoreni preduvjeti za učinkovitu prevenciju i to u smislu odvraćanja poduzetnika od namjernih povreda Zakona što se u praksi na žalost često i događalo. Među zanimljivijim predmetima koje su dijelom obradili moje kolege prije mene, ističu se rješenja o postojanju dva kartela dakle dogovora o cijenama o novinskoj izdavačkoj djelatnosti u Hrvatskoj, prvim je agencija utvrdila 9 nakladnika koji je povećale cijene dnevnih listova za isti iznos od jedne kune, sjećamo se sa 6 na 7 i jedan manji mediji najjeftiniji, najčitanije dnevne novine u Hrvatskoj sa 3 na 4 i time su izravno ugovorili maloprodajne cijene. Drugi kartela prema optužbama Agencije također je bio dogovor o istodobnom podizanju cijena tjednika od strane dva najveća nakladnika u Hrvatskoj EPH i NCL grupe a agencija utvrdila niz drugih povreda osobito su interesantna ona kroz zabranu sklapanja vertikalnih sporazuma kojih je također bilo M-SAN grupa i slično. Budući se radi i radi još uvijek o primjeni starog Zakona pogađate da je, kolega Vukšić je govorio da je, kolega Vukšić je govorio o tome da su prekršajni postupci još uvijek u tijeku na temelju optužnih prijedloga Agencije, dakako navedeni poduzetnici su podnijeli tužbe upravnom sudu protiv predmetnih rješenja a … u svom odgovoru je ostao pri podnesenim tužbama i ti upravni sporovi su još uvijek u tijeku, makar su mnoge karavane u međuvremenu prošle. Osobito veliki doprinos i sa te strane pohvale od 2010. dali su djelatnici Agencije u svojem sudjelovanju u pregovorima za stjecanje članstva u Europskoj uniji, za poglavlje 8. dakle Tržišno natjecanje. Agencija je zajedno sa nadležnim ministarstvima radila na ispunjenju mjerila za zatvaranje pregovora i to osobito za Hrvatsko gospodarstvo osobito osjetljivom području na području davanja državnih potpora. Davanjem brojnih mišljenja i odgovorima na upita državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave na Zakon i propise, Agencija je izravno i neizravno poticala promjene koje donose više tržišta i konkurencija u neopravdano zatvorene i gospodarske sektore. Javnosti možda nije dovoljno poznato ali upravo je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja davanjem mišljenja gradskoj skupštini Grada Zagreba ali i drugim gradovima uvelike pomogla u donošenju promjena u regulaciji autotaxi prijevoza, usluga i liberalizacije toga tržišta. Rezultat je svima vama i svim građanima Zagreba i posjetiteljima vidljivo povećanje kvalitete usluge taxi prijevoza kroz znatno nižu cijenu usluge krajnjim korisnicima, ali ujedno i otvaranje novih radnih mjesta kao i mnoge druge posebne koristi koje donosi zdrava poduzetnička klima. I nakraju dopustite mi ne najmanje važno konstataciju da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja za svoj rad dobila u kontinuitetu kao i prethodnih godina bezuvjetnu ocjenu državne revizije za svoj rad. Klub zastupnika SDP-a podržati će ovo Izvješće. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Dražen ĐUrović u ime Kluba HDSSB-a.

Evo gospodine predsjedniče Sabora, gospođo Spevec, kolegice i kolege zastupnici. Mi u HDSSB-u ne dijelimo taj silni entuzijazam i oduševljenje radom Agencije kao što ga imaju kolege iz SDP-a i HDZ-a čestitamo stvarno Agenciji što je uspjela uspostaviti pripomoći uspostavi konkurentskog taxi prijevoza u gradu Zagrebu, ali mislimo da to nije ni blizu dostatan doseg rada Agencije da bi bilo odveć značajan za velike hvale. Ovo Izvješće dakle, Agencija je primarno usmjerena prema poslovima zaštite tržišnog natjecanja i prema poslovima nadzora provedbe i ostalo što se tiče državnih potpora. Ona prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja koji se primjenjuju na sve oblike sprečavanja, narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika na području Republike Hrvatske. Agencija znači provodi provedbu tih propisa o tržišnim natjecanjima svim tržištima osim tržišta financijskih odnosno bankarskih usluga za koje je nadležna Hrvatska narodna banka. Ovo izvješće pa usput govoreći i vrvi pojmom ustrojstveno, ustrojstveni mene to podsjeća na neknjiževni ne hrvatski rusizam umjesto riječi ustroj je ustrojbeni, no dobro, nije jedino Izvješće većina izvješća uključuje te pojmove ustrojstva i ustrojstvenog. Dakle, u nadležnost Agencije spadaju u području tržišnog natjecanja, dakle ovdje je riječ o tržišnom natjecanju potpore su druga točka utrživanje zabranjenih sporazuma, zloporabe položaja, donošenje mjera, ocjena dopuštenosti koncentracije, pri čemu je Agencija na odgovarajući način dužna primjenjivati kriterije koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji. U Izvješću se navode 323 riješena predmeta u 2010. godini, u 2010. godini Upravni sud Republike Hrvatske donio ukupno 19 odluka po optužbama protiv odluke Agencije i da su zapravo odluke Agencije bile potvrđene vidimo također u očitovanju Vlade da je tu riječ o 18, da jedna odluka Agencije nije bila potvrđena barem tako stoji u očitovanju Vlade. Novčane kazne izrečene u iznosu 2,9 milijuna kuna. Ono što je dobro i što mi pozdravljamo što je prema dakle izmjenama tog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja omogućeno izricanje upravno kaznenih mjera za povrede Zakona koje ulaze u nadležnost Agencije u prvom stupnju te je tako omogućeno i odlučivanje oslobađanju odnosno ublažavanju kazni za eventualne pokajnike koji otkriju kartele, te su stvoreni i preduvjeti za prevenciju odnosno odvraćanje poduzetnika od namjernog ili nenamjernog stvaranja kartela odnosno povreda ovog Sporazuma. Te se kada je riječ o zabranjenim sporazumima među poduzetnicima odnosno uspostavi kartela, dakle, pod pojmom tih zabranjenih sporazuma podrazumijeva se kartelski sporazum i dakle horizontalni sporazumi između konkurenata na nekom tržištu kojim se oni obvezuju da se međusobno na tom tržištu neće natjecati, u pravilu su dakle takvi sporazumi tajni, usmeni, neformalni, dogovoreni, teško ih je otkriti. Najčešće se članovi takvog jednog neformalnog kartela dogovaraju o cijenama, količini proizvodnje, rabatima, izvoru kupaca, opskrbi robom, izboru područja koje će opskrbljivati. No isto tako mogu definirati i čitave djelatnosti kojima se bave. Na taj način zapravo dijele profit, zatvaraju tržište za novu konkurenciju ili kombiniraju jedno i drugo. Treba biti slijep pa ne vidjeti formirane kartele bez obzira imali mi o tome spoznaja ili ne imali. U područjima visoko određenih visoko dohodovnih djelatnosti u RH dakle teleoperateri mogu dokazivati i tvrditi da nisu kartelski organizirani posebno u mobilnoj telefoniji, no nije problem vidjeti njihove cjenike, način na koji ih usklađuju, način na koji ih mijenjaju, način na koji mijenjaju uvjete ponuda. Trgovina naftnim derivatima mi znamo na koji način je regulirana cijena INA-nih naftnih derivata, ali isto tako vidimo ovih nekoliko preostalih dobavljača naftnih derivata u maloprodaji regulira svoje cijene. Dakle sustavno prateći INA-ne. Netko je spominjao prije kada je riječ o radiopostajama, posebno o malim radiopostajama. Znamo da je okrupljen cijeli niz malih radiopostaja u vlasništvu nekoliko privatnih vlasnika. Ne sjećam se da je ta pojava posebno na bilo koji način bila popraćena od strane ove agencije. Novinski nakladnici, cijene tiskovina primjer se navodi, taj primjer i dalje na na sudu. Dakle taj dogovoren rast cijena novinskih nakladnika. Prema tome, i mi potrošači vrlo jasno ne treba tu biti ni previše pametan, ni bistar, treba samo živjeti i vidjeti što se događa u svijetu oko tebe. Vidimo mi vrlo dobro i sami na koji način veliki ne monopolisti nego dogovoreni monopolisti ujednačavaju cijene i ponude i da to vrlo teško može biti samo slučajnost. Puno je takvih primjera ne samo na nacionalnoj razini nego i na nižim lokalnim razinama. Imamo primjer cijelog niza autoškola u malim mjestima koje imaju vrlo sustavno ujednačene cijene. Ja mogu navesti jedan primjer iz svog života. U gradu POžegi geodete imamo 5, 6 geodetskih ureda koji imaju ujednačenu cijenu u kunu pri čemu se ne pridržavaju pravilnika o o cijenama usluga Hrvatskih komornih arhitekata i inženjera već postoji jedan cjenik i jedna usluga jednaka u kunu u svih 5 ili 6 ureda. Dakle radi se evidentno, a pravilnik je inače vrlo složen. Nitko ne može geodetsku uslugu odrediti prema jednom cjeniku jel ona niz parametara koje pravilnik određuje. Za svaki pojedini geodetski elaborat koji se izgrađuje, dakle ako vam netko ponudi cijenu i zna koliko će to koštati u 5 ure, da odmah čim kažete dobar dan, znači da je to prethodno već tu uslugu usaglasio. Ja sam svoj problem riješio tako da sam otišao kod geodete u drugi grad koji nije usuglašen s ovom skupinom i dobio uslugu nakon izrade elaborata koja je bila puno niže cijene. puno niže cijene. Inače su te cijene geodetskih usluga bezobrazno visoke i nemaju nikakvog uporišta u realnoj količini rada uloženog u taj određeni posao. Arhitekt isto, cijena arhitektnih usluga su za sve nas građane nemjerljivo previsoke. Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge to su usluge kojim se hrvatski građani gule kao jabuke. I njihovi cjenici neovisno o tome da li su kartelski dogovoreni ili su određeni nekim pravilnicima posve su nesrazmjerno visoki u odnosu na količinu i vrijednost isporučenih usluga. U tijeku je sada i postupak legalizacije desetina tisuća nelegalnih i djelomično nelegaliziranih objekata u RH a glavna financijska zapreka u ubrzanju tog procesa su upravo bezrazložne i bezobrazno skupe cijene geodetskih i arhitektnih usluga. I nema nikakvog racionalnog i smislenog razloga da te usluge ne budu i upola jeftinije i da budu dostupne hrvatskim građanima, a da ti uredi i dalje odlično zarađuju. Naravno, veći dio sada ovdje navedenog nije pod ingerencijom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Također u izvješću se navodi da sa stajališta propisa u zaštiti tržišnog natjecanja primjena popusta u cijenama čija je visina uvjetovana prethodno ostvarenim prometom u određenom duljem vremenskom razdoblju i obvezom kupca da proizvode nabavlja isključivo od određenog proizvođača odnosno dobavljača tzv. popust za vjernost, te popust koji ovisi o količini buduće ostvarene prodaje od strane kupca ciljani popust da su zabranjeni. Dakle popust za vjernost i ciljani popust da su zabranjeni prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, a da je dopušten tzv. količinskih popust dakle količinski rabat na određenu definiranu kupnju veće količine nekog proizvoda u jednoj narudžbi. E sada, posve je jasno da ovako sročene odredbe dovode pod znak pitanja sve one razne potrošačke kartice u razno raznim lancima, jel to su čak se mnoge zove kartice za vjernost, dakle tu se radi upravo o kategoriji popusta za vjernost. Danas ih imaju manje-više svi maloprodajni lanci prehrambenog sektora, a i priličan broj lanaca neprehrambenog sektora i svi se manje-više svode upravo u kategoriju popusta za vjernost ili ciljanog popusta. Neću nabrajati po imenično i svi su ti popusti kartični upravo usmjereni na privlačenje kupaca da kroz duže vrijeme što više kupuju u tom određenom lancu što će biti benificirano određenom nagradom, popustom ili nagradnom kupnjom. A neki to se naravno odnosi na koncept na Agrokor provode čak i uvezivanje potrošača kroz nekoliko različitih vrsta maloprodajnih usluga i djelatnosti koji se sve zajedno nagrađuju preko skupljenih bodova na jednoj kartici. Nisam zamijetio ili mislim da nije zamijećena u javnosti reakcija ove agencije na tu pojavu kao što nije posebno zamijećena ni reakcija agencije na isplatu plaće ili dijela plaće preko bonova, čime se također narušava tržišno natjecanje ili primjerice isplata božićnice ili dijela božićnice preko bonova. Kada je riječ o kontroli koncentracije na tržištu, agencija utvrđuje njene učinke na tržišno natjecanje te moguće zapreke pristupu tržištu, a osobito u slučajevima kada se koncentracijom na tržištu stvara novi ili jači postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije. Svjedoci smo uspostave koncentracije na tržištu tiskovina, posve je jasno, gdje imamo dvije grupacije vrlo nejasne ali u svakom slučaju nehrvatske vlasničke strukture koje su uspostavile potpuni monopol na tržištu tiskovina koji će vlade naravno još dodatno sada potpomoći gašenjem ili eventualno prodajom Englezima i Vjesnika pa će taj naš nekadašnji gigant, a danas osakaćeni bogalj iz kojeg je isisano sve što se moglo bit riješen i postati dio vjerojatno jedne od ove dvije skupine medijske, a najtiražnija novina im je trenutno jedna novina koju bi možda bilo najbolje nazvati 48 sekundi, toliko traje čitanje te novine, tiskovine, no dobro. Što se tiče kontrole koncentracije, uloga Agencije u slučaju INA, o tom su neki drugi pričali pa neću se zapravo na to ni osvrtat. Koncentracija na tržištu osiguranja, posebno obveznog automobilskog osiguranja, ali i drugih vrsta polica osiguranja prilično ujednačeno. E sada banke, još nešto kratko i o bankama. Navodi se da će uskoro nadzor i nad tim imati Agencija što se tiče i banaka. Banke i njihova vlasnička koncentracija koja je izrazito štetna za hrvatske građane, predmet i nadzor, odnosno ne nadzora HNB-a te se u izvješću navodi kako će ulaskom u EU nadležnost za zaštitu tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru preuzeti Agencija, sukladno članku 373. Zakona o kreditnim institucijama 95. Ako prodamo stranom kapitalu koji danas u rukama ima 98% ukupnog bankarskog profita i posljednju domaću Hrvatsku poštansku banku možemo računati da ćemo već i prije ulaska u EU imati 100%-tnu koncentraciju profita u bankarskom sektoru u stranom vlasništvu. Pitam se bi li Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja imala išta protiv kad bi primjerice Hrvatsku poštansku banku dokapitalizirao HNB sa 500 milijuna kuna, s obzirom da HNB ionako ima preko 10, 11 ili 12 milijardi ili 12 milijardi kapitala kojim mešetari kroz razne vrijednosne papire, o čemu ni Hrvatski sabor ne može dobit detaljno izvješće. Napominjem da je kapital HNB-a hrvatski nacionalni kapital, a da su slične dokapitalizacije provedene u nizu država EU gdje su središnje nacionalne banke spašavale svoja nacionalna gospodarstva upravo kroz dokapitalizaciju svojih banaka. Na kraju izražavamo nezadovoljstvo mlakošću ovog izvješća kao što je i rad ove Agencije prema našoj prosudbi obilježila jedna mlakost. Pozivamo Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja da s puno više odlučnosti štiti pravila tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj u budućnosti. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama. Najprije jedna obavijest. Sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora isteklo je vrijeme u 11,05 sati za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sada prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta. Prva za raspravu se prijavila poštovana zastupnica Melita Mulić. Nema je u sabornici. Gubi pravo na raspravu o ovoj temi. Sljedeći poštovani zastupnik Boris Blažeković. Izvolite poštovani zastupniče.

osobno mislim da je to jedna izuzetno bitna, neophodna i dobra institucija koja se treba razvijati i njen posao se treba razvijati, ali ja bih ovdje iskoristio priliku i govorio nešto o slobodnom tržištu i o radu poduzetnika an general na tom istom tržištu. Tržište i tržišno natjecanje, poslovanje i borba za svoj dio tržišnog prostora davno su ispali iz okvira divljeg kapitalizma i daleko su odmakli od neinstitucionalnih slobodnih polja. Sve veći broj raznih ljudskih djelatnosti rezultira sa sve većim brojem poduzetnika koji traže svoj dio tržišnog kolača. Skoro najveći problem tržišnog natjecanja u Hrvatskoj po mom osobnom mišljenju je golema zastupljenost države kao tržišnog subjekta. Mi nešto malo stariji svjedoci smo jalovog državnog gospodarstva bivše Jugoslavije, a svi zajedno svjedoci smo jalovog državnog gospodarstva Hrvatske u proteklih 20 godina. Brojni su problemi u hrvatskom gospodarstvu, a po mom dubokom uvjerenju jedan od najvećih jest da preko 60% gospodarskog potencijala u svojim rukama drži država. Državno gospodarstvo osim što je nepresušni poligon za krađe i korupcije posebno je plodno u donošenju krivih tj. političkih odluka u ekonomiji što redovito rezultira katastrofom. Ekonomija i gospodarstvo zahtijevaju isključivo dohodovne odluke. Čim se upetlja politika krene strmoglava spirala neprofitabilnosti i trajnih, neki put nesagledivih gubitaka i to onda plaćaju građanke i građani i to često u neograničenim količinama novaca. Još jedna anomalija državnog gospodarstva jest nekonkurentnost u negativnom smislu. Tko se može natjecati s državom na javnom, otvorenom tržištu i tko bi mogao u tržišnoj utakmici tu istu državu i pobijediti. I treća po meni pogubna anomalija državnog gospodarstva jest to da je uz državno gospodarstvo prirodno vezana korupcija, ali s njom idu pod ruku i štete koje nastaju zbog korupcije, donašanje krivih odluka. Strašno je, neoprostivo i kažnjivo da je netko dobio neki iznos ili nešto da bi bio korumpiran, ali puno veća, dugoročnija šteta je posljedica te uvijek pogrešne korupcijom potaknute odluke. Tu se štete zbrajaju godinama, a mi smo svjedoci i desetljećima. Da bi tržišno natjecanje uopće moglo postojati država se mora maknuti sa tržišta, no uloga države je nasušna. Država je neophodna u reguliranju pravednih odnosa na tržištu i neophodna je u kontroli pravedne tržišne utakmice.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 Uvodno sam napomenuo kako je sve veći broj raznih ljudskih djelatnosti što rezultira sa sve većim brojem poduzetnika koji traže svoj dio tržišnog kolača. Samim time je i tržište sve složenije, a regulacija tržišta sve kompliciranija. Mehanizmi reguliranja su razni, tehnike su sve više specijalističke. Za taj posao neophodni su visoko stručni i znanstveno potkovani kadrovi. Tu se danas upotrebljavaju sveučilišta, specijalizirane ustanove, znanstveni instituti, naša Agencija. Sveprisutna bankarska kriza tj. kriza tržišta kapitala i beskrajno skupa sanacija istog samo potkrepljuju tezu važnosti reguliranja i nasušnosti države kontrole ispravnog trgovanja na tržištima svih vrsta. I država mora preuzeti u cijelosti tu svoju odgovornost. Nije moguće u kratkoj raspravi obuhvatiti jasno sve instrumente za reguliranje pravednosti tržišta i tržišnog natjecanja koje je država dužna uspostaviti. Još bih spomenuo po meni dva vrlo bitna instrumenta. Prvi je sudstvo, tj. brzo, učinkovito, pravedno, nezavisno sudstvo. I čini mi se baš tim redom brzo, učinkovito, pravedno, nezavisno. Svi gospodarski sporovi koji traju duže od godinu dana vode ka uništenju gospodarstva. Samo kao sanaciju za ove manje zainteresirane i manje upućene građane jedan fiktivni primjer. Ukoliko proizvođaču vezica za cipele koji zapošljava pet radnika naručitelj ne plati isporuku tri milijuna vezica godinu dana, a on je jasno uložio u repromaterijal, struju, vodu, plaće radnicima, poreze, doprinose, sva svoja sredstva i digao je manji gotovinski kredit i onda još više od godinu dana ne može utjerati dug putem suda epilog je jasan. Mali poduzetnik propada, šest ljudi ide na burzu, njihove obitelji postaju socijalni slučajevi. A što je sa onima koji zapošljavaju 50, 100 i više ljudi. Neophodno je brzo, učinkovito, pravedno i neovisno sudstvo za rješavanje gospodarskih sporova. Drugi instrument koji bih spomenuo jest naša agencija o čijem Izvješću za 2010. danas raspravljamo, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Postoje u Hrvatskoj natprosječno žilavi poduzetnici koji su usprkos svim nedaćama, problemima nelikvidnosti krive konkurencije, maćehinskog odnosa države, podmetanja u lokalnim samoupravama, problematičnim rješenjem institucijama itd. itd. Oni su ipak svojom žilavošću uspjeli opstati i razvili su svoju gospodarsku djelatnost. Neki su se pojedinci čak razvili u respektabilne poduzetnike, a svoje firme u regionalnim, pa europskim razmjerima pozicionirali kao one na koje se misli. Ti su poduzetnici, odnosno tvrtke oni koji su najviše zainteresirani za ravnopravnu tržišnu utakmicu i oni imaju i moraju imati zaštitu od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i oni od nje moraju imati najviše koristi. I sama Agencija mora služiti najzdravijem dijelu hrvatskog gospodarstva kako bi taj vitalan dio bio motiv svima da svoja poslovanja poboljšaju, unaprijede i podignu na što višu moguću dohodovnu visinu. Agencija je važna, agencija mora još dublje penetrirati u sve pore tržišnog gospodarstva, raznih privatnih i državnih monopola, te ih mora sprječavati, odnosno regulirati.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 Poduzetništvo i poduzetničke aktivnosti imaju isključivo jedan jedini zadatak, a to je stvaranje dobiti, tj. Zarade. Što netko svojom poduzetničkom aktivnošću više zaradi, znači da je uspješniji poduzetnik. Uspješni poduzetnici moraju biti naš ponos i primjer drugima da se u njih ugledaju. Hrvatska mora omogućiti svojim građanima i građankama da se svojim poduzetničkim aktivnostima materijalno obogate. Biti bogat nije nemoralno, biti nemoralan. Biti bogat ne znači biti loš član zajednice.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 umjetnicima ili sportašima ili bilo kome drugome tko se svojim sposobnostima i radom digne iznad prosječnosti. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Sabora, koncentrirat ću se zapravo na dvije stvari koje mi se čine iznimno važne. Jedna je zlouporaba vladajućeg položaja. O njoj se nije dovoljno govorilo ovdje u ovom Saboru. Pogotovo su rasprave išle više i i u prošlim godinama na raspravu oko kritike koncentracijskog indeksa Agrokora. Na to se neću vraćati, ali ću nešto reći. I o drugim stvarima za koje mislim da je iznimno važna, a tiče se upravo dijela tržišnog natjecanja. To su marže i posebno položaj Zagrepčana i njihovog standarda kada su u pitanju marže. Ono što moram reći je bez obzira što je vladajući položaj kao takav i zakonski predviđen, da imamo situaciju da oni najjači danas ne moramo ih ovdje ni nabrajati koriste upravo taj vladajući položaj i onda u pojedinim slučajevima iz tog položaja ja bih rekao nadjačavaju, odnosno nadvisuju zakone ove zemlje. Nije i ne može biti prihvatljivo da kooperantima i zaposlenicima se plaća kroz bonove. Uvođenje alternativnog sredstva plaćanja je zakonom zabranjeno. Nije i ne može biti prihvatljivo da se posebno tržište koje bi trebalo biti uređeno zakonima ove zemlje uređuju sami veliki subjekti. To u ovoj zemlji jednostavno mora prestati. To znači da je uloga Agencije u ovom smislu i kako je ja vidim mora biti stroža i nadzorna. Bez toga nećemo imati priliku i šansu za napredak. Stvari oko plaćanja, stvari oko ja bih rekao regulative mora regulirati država a ne pojedini gospodarski subjekt. Pogledajte na primjer još uvijek najmoćniju zemlju svijeta Sjedinjene Američke Države. Pa tamo su drakonske kazne izrečene Microsoftu, izrečene onima koji koji potpuno prirodno, jer i to je zakon tržišta, žele ostvariti dominantnu poziciju na tržištu. Ali zašto su im izrečene kazne? Zato da imaju priliku i oni drugi. Zašto? Zato da imaju priliku i oni manji, jer bez tih manjih nema slobodnog tržišta i to Amerika zna. I oni to rade, jer kad počnu jesti svoju supstancu onda su ugroženi temeljni principi slobodnog tržišnog gospodarstva. I zato to rade bez obzira što su oni jači, ali ih kažnjavaju kada su u prekršaju i kada su u propustu. Jer ako ne daju svima šansu, ako ne daju lak start i jednake uvjete za sve dovesti će se u situaciju da neće ta više zemlja imati najlakšu mogućnost za start poduzeća, da neće imati najveće ulaganje u istraživanje i u razvoj i dovest će se u situaciju da će u inovacijskom, tehnološkom, a onda i u gospodarskom smislu stagnirati. I to je ono što u Hrvatskoj moramo spriječiti. Koncentracija i zlouporaba tj. zlouporaba vladajućeg položaja nužno kroz monopolistički status, nužno kroz koncentraciju vodi do veće cijene usluga. Nužno vodi do veće cijene usluga. Ja ovdje predstavljam i građane Grada Zagreba ispred kojih sam na kraju krajeva ovdje i u Parlamentu izabran. Visoke marže su možda na primjeru Zagreba najizraženije najizraženije u odnosu na sve druge dijelove Hrvatske. Mi ovdje kupujemo i pijemo duplo skuplju kavu nego svugdje u Hrvatskoj. Plaćamo duplo skuplje usluge nego ponegdje drugdje u Hrvatskoj. Duplo plaćamo za određene stvari čak i preplaćujemo hranu. Marže u Hrvatskoj su iznimno, iznimno visoke u usporedbi sa zemljama u okruženju. Bilo je i nekakvih analiza sa Italijom, Austrijom, sa zemljama Slovenijom čak, Mađarskom s kojima se volimo i želimo uspoređivati marže u Hrvatskoj su iznimno visoke. Poruka smanjite marže i to je automatski efekt za standard hrvatskih građana. Jer će sa tim novcem i oni moći kupiti više i taj novac će opet završiti u potrošnji jer jednostavno nema gdje drugdje završiti u situaciji u kojoj se sada nalazimo sigurno neće neće doći do gomilanja, odnosno rasta štednje. Dakle, taj novac će opet završiti u potrošnji, opet će završiti u poreznim ja bih rekao davanjima i poruka je smanjite marže. I sada će neki reći zlonamjerni ako smanjimo marže onda ćemo morati otpustiti ljude. To jednostavno nije točno. Ekstra profit mora biti primjeren situaciji u kojoj se nalazimo. Njemačka ima najniže pasivne kamatne stope. Imaju politiku nisku gospodarskog, niske inflacije i visokog gospodarskog rasta. Zato i jesu danas zemlja koja je preživjela sve krize jer su se počeli reformirati na vrijeme i o tom su vodili računa. Ekstra profit, marže, definitivno su jedan od efekata koji utječe na život naših ljudi. Smanjenjem marži mi bi odmah odmah postigli da naši ljudi već sutra žive bolje. A posebno sam osjetljiv zbog toga što zagrepčani plaćaju najveće marže u Hrvatskoj i zagrepčani su najviše pogođeni maržama u Hrvatskoj jer moraju duplo skuplju kavu platiti svugdje u gradu i van grada nego u ostalim dijelovima Hrvatske. I kad bi morao birati što bi zapravo u Hrvatskoj trebalo napraviti u četiri godine kao osnovno to je upravo ovo, omogućiti ovu pravnu sigurnost. Dakle, lak start za start za start poduzeća i jednaku šansu. Bez te jednake šanse koju razvijene europske države, one zemlje koje su danas najnaprednije prepoznaju kao nužno, kao supstancu koja može osigurati rast nema gospodarskog rasta i nema napretka za Hrvatsku. Hrvatska danas još uvijek nije zemlja jednakih šansi. Hrvatska danas još uvijek nije zemlja u kojoj svatko može ostvariti na jednaki način prava. I zbog toga je iznimno važno u sljedećem mandatu i zato vjerujem da će se Vlada s time itekako pozabaviti i da će riješiti, barem pokušati dio stvari poboljšati, stvoriti iste uvjete tj. istu šansu, jednaku šansu za sve i stvoriti pravnu sigurnost. Jer bez te pravne sigurnosti definitivno nema uspjeha ni napretka za našu zemlju i građane i za lokalnu samoupravu, za sve. Zašto govorim o ovom sektoru trgovine i sektoru koji obuhvaća ja bih rekao i visoke marže? Zato jer on zapošljava 150 tisuća ljudi direktno, a indirektno još velik broj 10-aka tisuća kooperanata. I prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, svima onima koji se bave regulativom ove zemlje, a to smo i mi ovdje prije svega, a onda i Vlada je da bez strože preventive i bez strože kontrole upravo uređivanja područja ovih subjekata koji imaju zlouporabu vladajućeg položaja nema napretka za ovu zemlju. Jednostavno to neće biti moguće. Ako želimo zaštititi 150 tisuća radnika koji rade u trgovačkom sektoru, ako želimo zaštititi kooperante, ako želimo zaštititi građane koji plaćaju u Hrvatskoj još uvijek najveće marže onda moramo upravo provoditi ovu strožiju kontrolu. Ne indeksa koncentracija poduzeća nego zlouporabe vladajućih položaja. Evo, hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljene su dvije replike. Prvi je poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite poštovani zastupniče. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bernardić sasvim je točno to što ste rekli da Hrvatska nije zemlja jednakih šansi življenja, međutim kad navodite primjer Grada Zagreba u kojem građani plaćaju duplo skuplju kavu zamislite onda kako se osjećaju građani u Slavoniji i Baranji kad nemaju niti za onu najjeftiniju kavu. Kad nemaju niti za prehraniti se, kad nemaju niti za kruh i mlijeko i kad skupljaju po kantama za smeće boce kako bi stekli bilo kakve prihode za preživjeti preživjeti taj dan. I kad naglašavate tu nejednakost u življenju onda mislim da je pošteno spomenuti i ostale krajeve, a evo ja u ovom trenutku moram spomenuti dakle i kraj iz kojeg mi dolazimo da građane Slavonije i Baranje puno više od brige koliko će koštati jedna kava brine to hoće li uopće imati radno mjesto i omogućiti svojoj djeci školovanje, a ne da žive od mirovina svojih roditelja pa da te bijedne mirovine prehranjuju i djecu tih umirovljenika, a vrlo često su čak i jedini izvor prihoda da njihova unučad uopće mogu završavati i svoje škole. I onda nažalost poslije završetka školovanja umjesto da dobiju posao odlaziti na Zavod za zapošljavanje. Slažući se s vama u vašem izlaganju o nejednakosti šansi za življenje u RH mora se istaknuti u ovom Hrvatskom saboru da je najteža situacija nažalost, a i na sramotu i središnje državne vlasti upravo Slavonija i Baranja. I od nove Vlade smo očekivali da će biti drugačija, a ne samo druga vlast. Očekivali smo to i na prijedlogu proračuna. Zasad smo razočarani. Nadamo se da će obećanje koje je premijer

Sirotinje ima i u Zagrebu i svugdje. I veliki broj Slavonaca živi ovdje u Zagrebu, i meni je žao što je jedan tako naš propulzivan, tako naš potencijalno iskoristiv hrvatski kraj Slavonija, godinama stagnirala. Opustošena ratom, bez prilike za razvoj, bez prilike za ovo što smo rekli i što podvlačim za jednaku šansu i za mogućnost zaposlenja i upravo zbog toga progovaramo problemu marže, o problemu ekstra profita, jer sljedeći korak u monopolu i stvaranju ekstra profita je koji? Snižavanje troškova, otpuštanje ljudi. I to je onaj korak koji definitivno ne smijemo dopustiti i o kojem moramo ovdje i svakom drugom prilikom progovarati, ta jednaka šansa, zdrava konkurentnost jedino može osigurati novo zapošljavanje hvala vam eto što ste mi dali priliku da još debatiramo oko ove teme. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen kavu ja mislim da ako mogu biti toliko slobodan i primijetiti da zagrepčane više pate marže na vodu koju ste podigli u holdingu nego marže na kavu. A porast cijena vode u gradu Zagrebu je marža na nesposobnost i marža na korupciju i na gubitke i na vašeg Čovića i na vašeg Družića i Crkvenca i sve ostale koji dolaze u tom lancu. Dakle, i to pitanje marži i to pitanje međusobno uspostavljenih odnosa posebno tzv. javnog javnog privatnog partnerstva gdje javni novac završava u privatnim džepovima, dijeliš 20, 30 ili 50% i kada se takvih nekoliko u lancu posloži naravno da rastu cijene, naravno onda nam je izlika nemogućnosti uspostava konkurentnog javnog sektora, pa kako će biti konkurentan kada se kroz tri ruke pretoči po 10% i cijena poraste. To su te marže, te kriminalne

Hvala lijepa. Idemo sa raspravom dalje. Sljedeći za raspravu od 10 minuta pojavio se poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Nisam replicirao kolegi Bernardiću ali popijte kavu na Stradunu pa vidite koliko je kava u odnosu na Zagreb. A nadalje, vi sami znate da je prema službenim podacima ovdje kolega Sabo bio, jedne godine Vukovar proglašen najskupljim gradom, prema tome, nemojte govoriti to što što nije baš tako. NO, da se ja vratim temi a to je Izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Moj kolega Đurović je dobro detektirao problem ili razotkrio jer ne volim upotrebljavati ove strane riječi kao i ovo kredibilno umjesto vjerodostojno na stranici 3. i li 4. da je

zaposlenika u isto takvoj agenciji u Austriji je obavilo posao na stranici 15. gdje piše broj riješenih predmeta u Agenciji ali to nije jedini posao moram moram priznati, u ukupnoj brojci od 323 slučaja. Također u samom općem općem dijelu ovoga Izvješća govori se o uspješnom i financijskom poslovanju gdje je ušteđeno 10% u odnosu na predviđenih 18,5 milijuna kuna, pa je Agencija njoj izvršenje rashoda je 16 700 što je pohvalno barem u tom dijelu je li. NO, svi mi znamo ovdje a i građani dobro znaju da je ovaj broj slučajeva koji je ovdje naveden i koji je čak pomno pomno opisan sve ono što je dakle, svi subjekti poduzetnici, koji su bili predmet rada i obrade da tako kažem Agencije daleko širi. Mislim da je ovo samo santa leda ovo 323 a da mi imamo puno više očiglednih predmeta kako reče moj kolega Đurović da je kada se zbroji 2 i 2 ono što je vidljivo svakome tko imalo sudjeluje u društvenom životu, tko kupuje, tko je tko hoće vidjeti onda je to sasvim razvidno. Evo primjera, danas naslovnice novina govore o tome da je unatoč tome što je odobrena legalizacija građevinskih objekata vrlo mali odaziv u svezi te legalizacije. Eto u Zadarskoj županiji nekih 1100 a u Zagrebačkoj 700 itd., iako iako objekata ima oko 150 tisuća nelegalnih. Pa zašto je tome tako? Jučer sam u svom vinogradu kosio put koji je bio zarastao pa sam htio da sa susjedom razgraničim i da izvedem geodeta pa mi je rekao taj koji je kosio, koji mi je pomogao, da je izlazak geodeta više od 2000 kuna na teren da bi mi ucrtao put. bi mi ucrtao put. Pa sam se jako čudio danas je upravo tema rasprava materijal koji mogu upravo takvu jednu jednu stvar iz života, iz realnog, stvarnog života iznijeta. Pa kada još imate geodete pa kada još gradite kuću usluge arhitekta, pa to je zaista to je zaista katastrofa. Kolike su tu marže, kolika je zarada. Tko to regulira? Postoje li zaista karteli pa i u odvjetničkim uslugama a u javnobilježničkim da ne govorimo. Nekada je to ured za opće poslove u onoj bivšoj državi truloj, ured za opće poslove to riješio sa jednim velikim štambiljem za nekih današnjih 50 kuna ako prevedemo jugo trule dinare. Pa eto država nevaljala pa eto tako propala. Banke nisu predmet rada i da kažem istraživanja ove a na primjer u susjednoj državi ne želim da se ogledamo na nju, oni koji su nas napadala 91., 92. godine do 95. dok ih nismo pobijedili dakle u toj državi bez obzira na njihove institucije ustanove, agencije, zavode, zaklade ne znam ni ja, urede, centre i ne znam što već ima tamo ja u to ne ulazim, dakle ta država je zaštitila svoje građane od juriša banaka na pljačku građana a u svezi švicarskog franka. Ova naša država nijedna agencije ne može nas zaštititi od toga. I građani su opljačkani. Od koga? Pa od komercijalnih banaka koje imaju 98% vlasništva kapitala u RH. I sada evo vi koji ste preuzeli vlast predlažete da ta 2% tu jadnu Poštansku banku također predate i prodate u ruke takvih. Umjesto te smiješno male svote koja je potrebna za dokapitalizaciju te banke eventualno kao što su oni dokapitalizirali Privrednu i ne znam ni ja koje sve banke pa ih onda dali gotovo rekao bih dali, ne prodali, strancima u ruke. Prvo su građani platili dokapitalizaciju, a onda su predane lijepo za rekao bih za neznatni iznos strancima. Što ova država ne bi sve svoje financijske transakcije svih onih koliko službenika nitko ne zna ni ministar s Brača Arsen Bauk da sve njihove plaće, sve transakcije idu upravo preko Hrvatske poštanske banke. Bi li to ali kažem agencija nije nadležna za banke, bi li to bio nekakav monopol? Ja ne znam. A zašto ne bi bio monopol što ide preko neke druge banke, kakva je to ocjena? Ali dobro, idemo dalje. Ovdje se govori u ovom izvješću ono spominje teleoperatera i njihovih da kažem monopolističkog položaja, pa onda evo primjera naše naftne industrije naše INA-e za čije cijene na tržištu svaki ponedjeljak ili utorak imamo izvješća Ministarstva gospodarstva o cijenama goriva, dakle naftnih derivata. A tko formira tu cijenu? Ne, ne formira ministarstvo. Ono samo objavljuje da je INA proglasila, zanimljivo. Pa zašto se uopće ministarstvo trudi objaviti cijenu, pa neka objavi INA cijene, neka plati reklamu na televiziji. Ako ministarstvo i nikakve druge agencije nemaju pravo da utječu na tu cijenu. I sada čitamo da je pala cijena nafte na svjetskom tržištu ali nažalost izgleda da nije na mediteranskom. E sada, cijene će i dalje kod nas rasti, a u svijetu padati. To su ti paradoksi, zapravo se radi o pljački, pljački perfidnoj kao što je bila o kojoj sam govorio u svezi švicarskog franka. Hoće li agencija, ova naša agencija koju su eto ishvalili SDP i HDZ zajednički Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kada dobije pravo nadzora i rada i eventualnih neću reći malverzacija, ali zloporaba itd. u bankarskom sektoru a ulaskom u EU biti i u tom dijelu djelotvorna, evo ima riječ i efikasna ali djelotvorna je isto, učinkovita to ćemo još vidjeti. U svakom slučaju iz ovog izvješća je vidljivo na svakom području od pa onda su ovdje vrlo stidljivo spominju poticaji i proizvođači mlijeka, a ja sam uvjeren da i onih 0,41 kuna ono što je ministarstvo dalo po promemoriji za proizvođače mlijeka, a koje se sada ukida i ono ovdje uključeno. Možda će to u onom drugom dijelu rasprave, ove druge točka koja bude išla o poticajima ali ovdje nije naznačeno da je i ta 41 lipa uključena također u regulativu ove agencije. Pa ću ja možda i moliti ravnateljicu jeli i to došlo po propisima i direktivama iz poglavlja 8 jeli i ta 41 lipa upravo upitna a u svezi direktiva iz EU? Evo, hvala vam lijepo. Vidim da je crveno pa neću zlorabiti ovu govornicu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama gospodine zastupniče. Na vaše izlaganje prijavili su 4 replike. Pa idemo po redu. Prvi je za repliku poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite poštovani zastupniče. **Bernardić, Davor (SDP)** Evo bez namjere da polemiziram budući da ste rekli neke stvari oko kojih mislim da nemamo ovdje spora. Spomenuli ste kava Vukovar, gdje je skuplje. Ali vidite na koji način se vodi rasprava u Saboru? Gdje je gore? To je način na koji se vodi rasprava u Saboru na kojem se razgovara u ovoj zemlji. Gdje je gore? Ja vas pitam, a vjerujem da znam i odgovor, vrlo jednostavno na ovo moje pitanje, da li se slažete sa mnom da su u Hrvatskoj velike marže? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Bernardić mi se prilično slažemo, da. Ali izgleda da je u ovoj državi već dugo vremena na snazi što nekome, a nekome to ide u prilog kako se kaže, što gore to bolje, samo ne za građane i narod negoli za nekoga drugoga. A što se tiče kave jutros sam je popio u Zagrebu

Sljedeća replika poštovani zastupnik Željko Sabo. Izvolite poštovani zastupniče. **Sabo, Željko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa upravo na tragu te kave ili Vukovara u cijenu jedne kave na Stradunu koju sam popio to je cijena jedne porcije fiš paprikaša u Vukovaru. Pa umjesto neću da pozovem ili odgovaram da ne idete na Stradun, idite gdje god hoćete ali dođite u Vukovar na fiš paprikaš i nije tako skupo kao što se govori vezano za Vukovar, bar što se tiče fiš paprikaša. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa na pozivu. A odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Kavu sam pio gospodine Sabo u Dubrovniku i to slučajno kada smo vozili pacijenta dok sam bio u Specijalnoj policiji na Rtu Oštra i mogu vam reći da je tamo zaista cijena te kave kao fiš paprikaš ili porcija čobanca i u Vukovaru i u Slavonskom Brodu. To ipak nešto govori. I vi i ja govorimo istu stvar ako netko hoće razumjeti. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Dinka Burića. Izvolite poštovani zastupniče. **Burić, Dinko (HDSSB)** Govoreno je ovdje o primjerima geodetskih tarifa, govoreno je o odvjetničkim naknadama ili tarifama kako se to voli reći. Strašno je da je Hrvatska još 1994. godine donijela jedinstven zakon u Europi kojim je jedno interesno cehovsko udruženje Hrvatsku odvjetničku komoru ovlastilo da sama određuje cijene svojih usluga i da joj da čak i zakonsku snagu. I tako imamo situaciju da danas ove geodetske naknade su ništa u odnosu na ono što doživljavamo u naknadama odvjetničkih, pojedinih odabranih odvjetničkih ureda u Republici Hrvatskoj koje čak bez natječaja dobivaju i zastupaju državne firme, od HAC-a, Hrvatskih željeznica, HEP-a itd., koji su naplaćivali pola sata rasprave po 175 tisuća kuna jedno ročište, a onda su se pobrinuli da takvih polusatnih ročišta ne bude jedno nego da ih bude itekako mnogo. I mnogi tajkuni u Hrvatskoj o kojima se danas govori su obične kišne gliste za odabrane odvjetničke urede u Republici Hrvatskoj, a o kojima nema govora i nitko o njima ne govori kad pričamo o tome. I još bih samo na kraju rekao, evo i gospodin Bernardić je lijepo rekao, nažalost mi u Hrvatskom saboru govorimo o tome gdje se teže živi i napomenuli ste o čemu mi pričamo. Ali ja postavljam još jedno pitanje, zašto iz nove Vlade Republike Hrvatske kad god raspravljamo o vrlo važnim temama nema predstavnika Vlade direktno. Kad smo proračun donosili nema premijera, kad smo Zakon o socijalnoj skrbi nema potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih gospođe Milanke Opačić. **Leko, Josip (SDP)**

Poštovani zastupniče Buriću, sada će vama na repliku odgovoriti poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. potpredsjednik Vlade u Azerbajdžanu na Kaspijskom jezeru, tamo ima dobrog kavijara. Nadalje, ove gliste kako ste rekli iz HOK-a, one su napravili veliki hop hop tim Zakonom o odvjetničkoj komori, sad više nisu one ni kišne gliste nego kalifornijske, s Beverly Hillsa. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani kolega Grubišiću, rekli ste jednu nepotpunu informaciju, a to je da su komercijalne, k tome i strane banke opljačkale građane Hrvatske. To je točno. Ali opljačkale su ih uz pomoć Hrvatske narodne banke, opljačkale su ih uz pomoć hrvatskih vlada, opljačkale su ih uz pomoć saborskih većina u ovom Visokom domu. A kad kolega Bernardić isto tako govori o visokim maržama, gospodine Bernardiću sad ste vlast, mijenjajte zakone. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega, potpuno sam suglasan, nažalost u toj stvari je to tako. moram istaći riječi bivšeg saborskog zastupnika gospodina Marića iz HDZ-a koji je vrlo upućen, magistar čini mi se znanosti ili doktorirao, doktor, ispričavam se ako gleda gospodin Marić, koji je rekao ovdje jednom za ovom govornicom da je dobit upravo tih banaka i još nekih koja je izvučena iz Hrvatske u zadnjih 8 godina, to je bilo prije 2 godine, 222 milijarde kuna. 222 milijarde kuna, a što zapravo iznosi 30 milijardi eura ili dva hrvatska proračuna. A sad je prošlo još dvije godine od tada, ja vjerujem da je ta dobit koja je izvučena iz Hrvatske iscrpljena iz hrvatskih građana i hrvatskih tvrtki, poduzeća, hrvatskog naroda oko 300 milijardi kuna. Izvolite poštovani zastupniče. rekao dodatnih informacija u odnosu na što je u ime kluba HDZ-a već kazao kolega zastupnik Popijač. Čini mi se bitna tri aspekta vezana za vaše izvješće za 2010. godinu, prije svega novi zakonodavni okvir. Mislim da je to ključna novost u 2010. godini koja je doista u potpunosti uskladila hrvatske propise sa unije u području tržišnog natjecanja. Znamo da smo prilagodbu europskom sustavu zaštite tržišnog natjecanja započeli čak i prije sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bio je to članak 70. koji je na neki način pratio sve naše zakonodavne napore u proteklih 10-tak godina, a srce funkcioniranja unutarnjeg tržišta EU bez ikakve dileme su članice 101 i 102 o funkcioniranju EU i oni su na neki način smjer rada bili i hrvatske Vlade, ali prije svega Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i u svojstvu regulatora, ali i u svojstvu agencije koja je zadužena za provedbu propisa tržišnoga natjecanja. I u tom smislu prelazak sa sustava izricanja kaznenih mjera u okviru kojih se po ranijem zakonu i Agencija imala pravo da pokrene zahtjev za pokretanjem prekršajnog postupka sada pretvorio u mogućnost da agencija izravno izriče upravno kaznene mjere, dakle kaznene mjere sui generis u hrvatskom pravnom sustavu, a čija kontrola je kasnije dopuštena pred Upravnim sudom putem pokretanja upravnog spora su ja bih rekao najvažnija novost zakona iz 2010. godine. Dakako da oni koji su oštećeni zbog povreda pravila Zakona o tržišnom natjecanju svoju zadovoljštinu i naknadu štete mogu tražiti pred trgovačkim sudom. Ono što je također bitno, a to je da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja s obzirom na svoje resurse, vidimo da vas ima samo 49 plus formalno 5 članova Vijeća, sa relativno skromnim proračunom, za 2010. bilo je to nešto više od 18 milijuna kuna. I drago mi je da ste u svojim aktivnostima uspjeli u zadnjih 10-tak godina iskoristiti sve mogućnosti koje su nam pružili pretpristupni fondovi EU, dakle kroz nekoliko programa, vi ste uspjeli ako sam ja dobro vidio priskrbiti još oko 50-tak milijuna kuna, dakle nešto više od 7 milijuna eura kroz razne projekte i koji su pridonijeli ukupnom funkcioniranju rada agencije. Ono što je po mom sudu ključno s obzirom na limitirani broj stručnjaka i pravne i ekonomske struke je na neki način red prioriteta rada agencije. kako uspijevate fokusirati vaš rad na tri ključna područja. Dakle, utvrđivanje zabranjenih sporazuma između konkurenata, tj. kartela o kojima je ovdje bilo riječ, utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja i ocjene dopuštenosti koncentracije. Hrvatsko tržište možda nije veliko, ali vaši napori rade se u paralelnom procesu pripremanja svih gospodarskih subjekata za izlazak na tržište Europske unije. Dakle, vaša je uloga bila na neki način i pedagoškog karaktera u proteklim godinama i također imala je poseban aspekt i vrlo važan u kontekstu programa oporavka zbog gospodarske krize koja je nastala proteklih godina. Tako da mi je drago da je agencija sukladno planu iz 2010. uvela i novu funkciju Ureda glavnog ekonomista jer je premda je riječ o jednoj relativno novoj grani prava za hrvatske uvjete tržišno natjecanje u svojoj suštini ekonomsko pitanje, dakle ravnopravnog položaja svih aktera na tržištu osobito poduzetnika u odnosu na konkurentske pritiske. Htio bih također naglasiti da je Agencija uradila dosta i na senzibiliziranju javnosti ne samo u njenom postojanju nego i o tome što je uopće pravo tržišnog natjecanja, kako da sve zainteresirane aktere u Hrvatskoj uputi u ono što ih očekuje u godinama koje su pred nama. I zato mi je drago da ste vi i prije potpisivanja ugovora o pristupanju postali dijelom dakle European competition network Europske mreže agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja vam daje izravan uvid u rad sličnih agencija u drugim državama sa puno duljim iskustvom u bavljenju vašim poslom. Htio bih se ovdje osvrnuti na jednu specifičnost o kojoj danas nije bilo riječi, a ona se tiče baš vas osobno gospođo Spevec. Naime, vi ste bili i predsjednica Vijeća za tržišno natjecanje, ali i članica pregovaračkog tima i bili ste nadležni za poglavlje 8. u tržišnom natjecanju i vaša je uloga bila vrlo bitna i pri ispunjavanju mjerila za otvaranje tog poglavlja kao što znamo 2010. ali i za njegovo zatvaranje sredinom 2011. godine. Mislim da je ta svojevrsna simbioza pomogla da naši partneri u Europskoj komisiji doista shvate da su reforme koje smo poduzeli u tom procesu zaista bile maksimalno angažirane, da su bile i da su one jamstvo da ćemo i u razdoblju koje je pred nama, a to je razdoblje nadzora naših obaveza u okviru poglavlja 8. do kraja biti na razini onoga što smo pregovarali i što je ostalo zapisano u Ugovoru o pristupanju kojeg je Hrvatski sabor ratificirao protekloga tjedna. Nadam se da će Agencija u godinama koje dolaze uspjeti nastaviti i sa obrazovanjem vlastitih kadrova omogućiti još jednom širem krugu stručnjaka i iz pravnog i gospodarskog područja da se priključe radu budući da vaša aktivnost neće utrnuti sa članstvom Hrvatske u Europskoj provedba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ići će usporedno s provedbom prava Europske unije. Što se tiče državnih potpora ona će biti na određeni način prenešena na institucije Europske unije, osobito na Europsku komisiju, ali samo tržišno natjecanje će vašoj Agenciji dati novu važnu ulogu asistiranja, razmjeni informacija i pomoći onim institucijama Europske unije koje će paziti osobito na prekogranični aspekt zaštite tržišnoga natjecanja. U tom smislu želim podržati vaše izvješće. Mislim da je ono vrlo kvalitetno i sveobuhvatno dalo ključne aspekte rada u 2010. za koje je uslijedilo i usvajanje novog Statuta Agencije čini mi se početkom i nadam se da će Agencija čija se evolucija dobro vidi u zadnjih nekoliko godina nastaviti sa radom, pa evo i u konačnici i broj, ja bih rekao sredstva u smislu izrečenih kaznenih mjera koje su sada preko 2 milijuna i 900000 kuna jasno pokazuju intenzitet rada vaše Agencije. A kažem, posebno sam zadovoljan sa vašim osobnim doprinosom u procesu završetka pregovora za članstvo Hrvatske u Europskoj Hvala i vama. Poštovani zastupniče na vaše izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku. To je poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite poštovani zastupniče. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani zastupniče, evo nadovezat ću se na onaj dio u kojem ste rekli jednu stvar koja mislim da je važna, a to je da Agencija je u proteklom periodu imala pedagošku ulogu. To je točno. Ali država nije imala nikakvu ulogu, odnosno nedovoljnu ulogu kad su u pitanju zaštita tržišnog natjecanja i kad je u pitanju provođenje onih temeljnih načela koje tržišno natjecanje podrazumijeva, konkurentnost koja proizlazi iz strukture državni potpora. Gledajte, nama su potpore rasle samo u odnosu 2010. na 2009. iznosile su 9,4 milijarde kuna. Potpore su 2,8% bruto društvenog proizvoda, odnosno po zaposlenom je u 2010. godini izdano 6800 kuna. Samo 3% svih tih izdataka od potpora ide u razvoj, istraživanje i razvoj, u inovacije, u ono u što bi trebalo ići. I onda i s pravom se postavlja pitanje kako možemo biti konkurentni. Koja je tu uloga države ako ju država nije ispunjavala zadnjih godina. Nadamo se da će se to promijeniti u vremenu koje je ispred nas. I kako na primjer u primjeru sa Bavarskom evo gdje danas boravi naš ministar Gordan Maras, sa njemačkim vicekancelarom. Kako slijediti njihov primjer, jedne od najkonkurentnijih europskih pokrajina. Znači to je po meni jedan od ključnih problema. Država mora uložiti da upravo ja bih rekao potakne konkurentnost.

pa bila ona neovisna kao što je Agencija i čiju neovisnost i nepristranost moramo zaista kultivirati ima svoju odgovornost u pojašnjavanju svim subjektima u hrvatskoj javnosti svoje aktivnosti, pa isto tako i nadležna ministarstva kada je riječ o državnim potporama. A koliko vidim Izvješće Agencije o državni potporama iduća točka dnevnog reda, pa ćemo o tome imati prigode raspravljati malo kasnije. **Leko, Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu zastupnika prijavljenih za raspravu od 10 minuta po Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, završno obraćanje. Izvolite poštovana predsjednice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da ne duljimo više. Mislim da je tržišnog natjecanja svima po malo dosta. Ali ja bih se zahvalila svim zastupnicama i zastupnicima koji su danas sudjelovali u ovoj raspravi i koji su zapravo pokazali koliko je ovo kompleksna materija i koliko je zapravo politika zaštite tržišnog natjecanja jedna komplementarna grana onome što je posao agencije. Agenciji je posao da isključivo provodi zakone koji se odnose na ovo područje. Međutim, samo stjecanje uvjeta za fer tržišno natjecanje je puno veći i širi problem nego od Dakle, na jednoj strani nam se prigovara da smo prerestriktivni, da smo strogi, tako je danas počela rasprava, na drugoj strani da smo blagi, odnosno mlaki. Na jednoj strani da zagovaramo liberalizam, a na drugoj da smo preliberalni, odnosno da smo prestrogi i nismo dovoljno liberalni. Dakle, nije jednostavno, ja se zahvaljujem jednima i drugima i mislim da je veliki dio problema o kojima smo danas govorili je pitanje uređenja tržišta i zakonodavstva u djelatnostima koje su još uvijek zatvorene za tržišno natjecanje i gdje još uvijek država ima odlučujuću ulogu. Tu bih prije svega govorila naravno i o komunalnom gospodarstvu, ali bih spomenula i probleme koji su spominjani gdje je agencija pokrenula postupke ali ih je morala obustaviti kada se recimo radi radi o cijenama usluga geodeta, arhitekata, projektanata i svih ostalih jer se ispostavilo da je zakon, odnosno da su zakonima tu stvari riješene i da agencija ne može i ne smije djelovati. Jednako se radi i kad govorimo i o i njihovim tarifama gdje je agencija još davne 2004. i 2005. pokrenula to pitanje, ali je ono riješeno posebnim zakonodavstvom. Dakle današnja rasprava je pokazala da je problematika zaštite tržišnog natjecanja daleko šira od ovlasti i kompetencija ove agencije, da tu ima posla i Hrvatski sabor i Hrvatska

stvaranju okruženja koje će poticati poduzetništvo, ali i štititi potrošače. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa predsjednici. Ovime smo iscrpili ukupnu listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.